Spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanke, poslanci, predstavniki Vlade in ostali prisotni! Državni svet je odložilni veto na novelo Zakona o parlamentarni preiskavi sprejel na podlagi pomislekov, ki se nanašajo tako na neustreznost postopka sprejemanja novele po skrajšanem postopku kot tudi na njeno vsebino. Novela vpeljuje novo pristojnost Ustavnega sodišča za naknadno ustavnosodno kontrolo akta, s katerim je bila odrejena parlamentarna preiskava. Prav tako pa spreminja dosedanjo ureditev izvajanja parlamentarne preiskave, ki je bila že večkrat deležna ustavnosodne presoje. Vse to pa ne izpolnjuje pravnega standarda manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, kar je sicer v Poslovniku Državnega zbora navedeno kot pogoj za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku. S sprejetimi rešitvami se namreč pomembno vpliva tako na delovanje Državnega zbora kot tudi Ustavnega sodišča in posledično tudi na uresničevanje aktov Državnega sveta. Parlamentarna preiskava kot ustavno pravni institut predstavlja sredstvo legitimnega političnega boja, kar jasno izpostavlja tudi Ustavno sodišče, predvsem pa gre za izredno pomemben instrument parlamentarnega nadzora. Njen smisel je, da Državni zbor neodvisno prouči dejanske razmere, ki so relevantne za opravljanje njegove nadzorne in zakonodajne funkcije, zato bi v ureditev postopkov povezanih s parlamentarno preiskavo morali posegati premišljeno in argumentirano. V skladu s pojasnili predlagateljice naj bi sicer rešitve iz novele predstavljale izpolnitev zahtev iz odločb Ustavnega sodišča, a to ne drži, saj sprejete rešitve s tega vidika nikakor niso dovolj kakovostne, ustrezne in premišljene. Novela med drugim posega v ustavno varovano učinkovitost parlamentarne preiskave, ker se bo lahko najmanj za 90 dni zamaknila ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije zaradi zakonsko določenih rokov, kar predstavlja nedopusten poseg v učinkovitost uresničevanja pristojnosti državnega sveta. Morebitno zavlačevanje z ustanovitvijo parlamentarne preiskovalne komisije bo negativno vplivalo na uresničevanje aktov Državnega sveta in na izvajanje nadzorne pristojnosti Državnega zbora. Ogrozilo bo tudi izpolnitev namena konkretne parlamentarne preiskave, ki je bila uvedena za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij ali za spremembo zakonodaje na določenem področju. Nova ureditev pravnega sredstva pred ustavnim sodiščem je pomanjkljiva tudi zato, ker ne prepoveduje vlaganja vedno novih in novih predlogov oziroma zahtev za uvedbo parlamentarne preiskave z enako vsebino, kot je že bila obravnavana na ustavnem sodišču. Vse to lahko vodi do pravnih zapletov oziroma neizvedljivosti predpisov, kar je v nasprotju z načelom pravne države iz 2. člena Ustave, prav tako pa tudi do neučinkovitosti parlamentarne preiskave, kar je v nasprotju s 93. členom Ustave.

ki določa, da Državni zbor imenuje preiskovalno komisijo praviloma na isti seji, na kateri sprejme sklep oziroma izda akt o odreditvi parlamentarne preiskave, najkasneje pa na prvi naslednji seji. Ta neskladnost vodi do kršitve ustavnega načela pravne države iz 2. člena Ustave, ki med drugim zahteva medsebojno usklajenost predpisov, v tem primeru Zakona o parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi. Z vetom se izpodbija tudi enega glavnih argumentov predlagateljice za sprejem novele, to je, da se z zakonom omogoči naknadno ustavno sodno kontrolo akta o odreditvi parlamentarne preiskave na zahtevo preiskovanca, če ta meni, da akt, s katerim se odredi parlamentarna preiskava, nedopustno posega v njegove človekove pravice ali temeljne svoboščine. Dejstvo je, da se je Ustavno sodišče v več svojih odločbah izreklo, da se z aktom o odreditvi parlamentarne preiskave sploh ne odloča o preiskovančevih pravicah in dolžnostih. Tak akt torej sploh ne more posegati v preiskovančeve človekove pravice. V kasnejših fazah izvajanja parlamentarne preiskave, ko pride do posega z dokaznim sklepom, pa ima preiskovanec že zdaj na voljo učinkovita pravna sredstva za zavarovanje svojih pravic. Ta argument torej nima smisla. Izpostavljamo tudi kritične pripombe in odzive, ki so jih v predhodnih fazah zakonodajnega postopka podali Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, Sodni svet, Mestna občina Ljubljana, Združenje mestnih občin Slovenije ter Državnotožilski svet. Njihove pripombe in pomisleki v okviru zakonodajnega postopka niso bili upoštevani v zadostni meri, torej prav tako ostajajo aktualni. / znak za konec razprave/ Na podlagi predstavljenih pomislekov Državni svet predlaga, da Državni zbor o ponovnem odločanju zakonske novele ne podpre. HOT: Hvala lepa. Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za pravosodje. Za predstavitev mnenja odbora dajem besedo podpredsednici, kolegici Andreji Živic. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci ter ostali prisotni! Odbor za pravosodje je na 20. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval zahtevo Državnega sveta z dne 19. 7. tega leta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je Državnemu zboru predložila poslanka magistra Urška Klakočar Zupančič in ga je Državni zbor sprejel na 77. seji julija letos. je v dopolnilni obrazložitvi zahteve povedal, da je Državni svet odložilni veto sprejel na podlagi pomislekov, ki naj bi se nanašali na neustreznost postopka sprejemanja zakona po skrajšanem postopku kot tudi na njegovo vsebino. Parlamentarna preiskava je izredno pomemben instrument parlamentarnega nadzora, zato bi v njeno ureditev morali posegati premišljeno in argumentirano. Po navedbah predlagateljice naj bi zakonske rešitve predstavljale izpolnitev odločb Ustavnega sodišča. Kar po mnenju Državnega sveta ne drži, saj sprejete rešitve s tega vidika nikakor niso dovolj kakovostne, ustrezne in premišljene. V razpravi je predlagateljica zakona utemeljila razloge za dopolnitev zakona, pri čemer je izpostavila dve poglavitni rešitvi, ki izhajata tudi iz odločb Ustavnega sodišča. Prva uvaja možnost ustavnosodne presoje akta o odreditvi parlamentarne preiskave in s tem varstvo pred protiustavnimi in protizakonitimi posegi v človekove pravice in svoboščine ter druge druge ustavne vrednote. Poudarila je, da mora biti parlamentarna preiskava sredstvo za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij in ne za protipravne posege v pravice posameznikov in za obračunavanje s političnimi nasprotniki. Delovati mora v okviru prava ter svojih ustavnih in zakonskih pooblastil, ne pa v funkciji osebnih in političnih obračunavanj, kar vse pomeni zloraba prava. Zakon omogoča vsem, ki bi utegnili biti s parlamentarno preiskavo prizadeti, ustavno sodno varstvo njihovih interesov in pravic, preden je ustanovljena preiskovalna komisija. S tem se ne posega v pravico poslancev, da sodelujejo v parlamentarni preiskavi in izvršujejo politični nadzor nad nosilci javnih funkcij. Druga rešitev daje pravno varstvo članom preiskovalne komisije, ki so predlagani za pričo pred morebitnimi zlorabami. Pri tem se je sklicevala tudi na odločbo Ustavnega sodišča, ki je ugotovilo, da veljavna ureditev nima postopkovnega mehanizma, ki bi učinkovito preprečeval sistematično naklepno oviranje dela preiskovalnih komisij s predlaganjem za priče in posledičnim izločanjem članov komisije, vključno s predsednikom. Poleg tega je predlagateljica zavrnila očitek glede skrajšanega zakonodajnega postopka o tem zakonu. 3. TRAK (VI) razpravi podprli zakon, podporo pa utemeljevali z enakimi argumenti kot predlagateljica zakona. Kot ključno rešitev so izpostavili potrebo po uvedbi varovalk, ki bodo politike omejevale pri njihovih nezakonitih in neustavnih posegih zoper posameznike. To bi predstavljalo minimalna varovala v primerjavi z grobimi posegi v pravice preiskovancev, pa tudi prič. Poleg tega so izpostavili tudi politično zlorabo tega suspenzivnega veta s strani Državnega sveta. Opozicijski poslanci so v svojih razpravah soglašali z navedbami Državnega sveta, poleg tega pa zagovarjali njegovo ustavno pravico do suspenzivnega veta. Predmet kritične obravnave zakona so bili tako postopkovne sprejem zakona po skrajšanem postopku pod pretvezo uresničevanja odločb Ustavnega sodišča in mnenja Zakonodajno-pravne službe, kot vsebinske narave. Očitki so se nanašali tudi na nedavno časovnico vložitve zakona, ki je sovpadala z opozicijsko zahtevo s parlamentarno preiskavo zoper predsednika vlade, pretirano hitenje s sprejetjem tega zakona in odsotnost strokovnjakov pri njegovi pripravi. Odbor za pravosodje, ki ga sestavlja 15 članic in članov, je v nadaljevanju na podlagi drugega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije v skladu s 84. v povezavi s 56. členom Poslovnika Državnega zbora 9 glasovi za in 6 proti sprejel mnenje, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi je ustrezen. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predlagateljici zakona, magistrici Urški Klakočar Zupančič. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! 19. aprila sem Predlog zakona o parlamentarni preiskavi, o katerem bomo danes ponovno odločali, vložila v obravnavo. Kot predsednica Državnega zbora sem odgovorna za ustavno skladno delovanje Državnega zbora. Materija, ki je pred nami na ponovnem odločanju vzpostavlja minimalne standarde, ki jih od zakonodajalca terjajo odločbe Ustavnega sodišča in priporočila Evropske komisije. Smatram, da sem kot predsednica Državnega zbora dolžna ta minimum zagotoviti, če tega ne storijo drugi. Ustava določa, da Državni zbor lahko odredi preiskavo v zadevah javnega pomena, mora pa to storiti na zahtevo tretjine poslancev Državnega zbora ali na zahtevo Državnega sveta, če je seveda zahteva dopustna. V ta namen imenuje komisijo, ki ima v zadevah poizvedovanja in preučevanja smiselno enaka pooblastila kakor pravosodni organi. Kaj je zadeva javnega pomena ne določa pobliže niti ustava, niti zakon o parlamentarni preiskavi, niti poslovnik o parlamentarni preiskavi,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 Ureditev v slovenski ustavi, da Državni zbor mora odrediti preiskavo na zahtevo tretjine poslancev Državnega zbora je tako imenovana manjšinska preiskava. Od držav Evropske unije ima, kolikor je meni znano, tako ureditev samo še Nemčija. V Nemčiji ima Bundestag pravico na zahtevo četrtine njegovih članov pa obveznost ustanoviti preiskovalni odbor. Ampak pazite, glede manjšinske preiskave pa je med slovensko in nemško ureditvijo bistvena razlika v tem, da ima v nemški pravni ureditvi parlamentarna večina možnost odkloniti zahtevo po uvedbi parlamentarne preiskave, če bi bila ta po njenem mnenju v nasprotju z Ustavo. Kvalificirana manjšina pa ima na razpolago možnost tako imenovane organske tožbe pri zveznem ustavnem sodišču. Dokler ne potrdimo predloga zakona o katerem danes ponovno odločamo, ostaja torej odprto vprašanje ali je zoper sklep o odreditvi parlamentarne preiskave dopustno pravno sredstvo. Po Ustavi je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah in dolžnostih ali pravnih interesih. Parlamentarna preiskovalna komisija je sicer res pomožni organ parlamenta, vendar ni obrnjena samo proti parlamentu, ampak ima po Ustavi in zakonu pooblastila do tretjih, tako do državnih organov kot oseb, fizičnih in pravnih izven tega kroga. Parlamentarna preiskovalna komisija uresničuje svoja pooblastila v imenu Državnega zbora, torej državnega organa. Vprašanje pravnega varstva ni odprto samo glede sklepa s katerim se uvede parlamentarna preiskava, ampak tudi glede odločitev preiskovalne komisije. Cilj predloga zakona je uskladitev zakona z dvema odločbama Ustavnega sodišča iz leta 2021 ter z odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2011, obenem predlog zakona sledi priporočilom Evropske komisije v Republiki Sloveniji s področja delovanja 4. Predlog zakona ureja tri bistvene rešitve. In sicer: omogoča naknadno ustavno sodno varstvo, ker Ustavno sodišče presoja veljavne akte, je določen rok 30 dni od objave odloka o odreditvi parlamentarne preiskave, v katerem ima tretjina poslancev, ki niso vložili predloga oziroma zahteve za parlamentarno preiskavo, možnost podati zahtevo na ustavno sodišče, izjemoma pa imajo to možnost tudi drugi neodvisni neodvisni in samostojni organi, Sodni svet, Državno tožilski svet, Banka Slovenije, Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, Samoupravna lokalna skupnost, preiskovanec, če meni, da preiskava nedopustno posega v njegove človekove pravice ali temeljne svoboščine. Potem imamo naslednjo stvar, predlagane določbe 2. in 3. člena ureja vprašanje izločitvenih razlogov za člane, namestnike članov preiskovalne komisije oziroma ureditev pogoste situacije v parlamentarni preiskavi, ko se za pričo ali preiskovanca predlaga poslanca, ki je član ali namestnik člana. Poleg tega zagotavljajo sodno varstvo zoper izločitev. Vzpostavlja se mehanizem za zavračanje tovrstnih dokaznih predlogov, ki bi bili lahko zavlačevalni ali zlonamerni z namenom oviranja parlamentarne preiskave. Vse to so razlogi, zaradi katerih menim, da je potrebno zakon pri ponovnem odločanju podpreti. Predlog zakona je sprožil burne odzive, zelo burne, predvsem v opoziciji. Spoštovane kolegice in kolegi, na moji desni parlamentarna preiskava je ustavno pravni institut in kot taka predstavlja preveč pomembno orodje. Da bi smeli dopustiti, da to postane igračka v vojnah, ki so dve v političnem peskovniku. Uresničitev odločb Ustavnega sodišča in priporočil evropske komisije je moja dolžnost. Kot predsednica Državnega zbora si namreč ne smem dovoliti, da ta Državni zbor izvaja neustavne prakse, ne glede na to, kaj so morebiti počeli predhodniki pred mano. Kot nekdo, ki je bil prej v sodnem sistemu, sem pravzaprav zaprepadena, da smo 30 let delovali brez varoval pri parlamentarnih preiskavah in upam, da od zdaj naprej temu več ne bo tako. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Andrej Hoivik. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani kolegi in kolegice, spoštovana predlagateljica zakona, magistra Urška Klakočar Zupančič! zahtevo Državnega sveta naj Državni zbor ponovno odloča o noveli Zakona o parlamentarni preiskavi, v Poslanski skupini SDS podpiramo in bomo ponovno glasovali proti zakonu, ki ga je rokohitrsko spisala predsednica Državnega zbora. Zakaj? Državni svet strokovno in utemeljeno v dveh točkah obrazloži svojo zahtevo z vidika neustreznosti postopka sprejemanja zakona in z vidika same vsebine novele zakona. Zakon je bil v parlamentarno proceduro vložen po skrajšanem postopku, ki ne pritiče sprejemanju takšnih zakonov. Takemu postopku so nasprotovali celo v Sodnem svetu, kjer so zapisali, citiram: "da je hitenje s sprejemanjem novele po skrajšanem postopku nesprejemljivo". To je zapisal Sodni svet, spoštovani kolegi in kolegice, ki naj bi bil organ, ki varuje samostojnost in neodvisnost sodne veje oblasti. Vladne koalicije seveda to stališče ni zmotilo in po besedah predlagateljice zakona je vztrajala pri besedah, "to mene ne bo ustavilo, niti uklonilo". In tako ste vladna koalicija izglasovali vaš zakon in danes ga boste izgleda ponovno. Ker ste neustavljivi, ne boste se uklonili, ker morate zaščititi svojega šefa Roberta Goloba in svojo stranko Gibanje Svoboda pred preiskavo parlamentarne komisije, ki jo protizakonito sedaj vodite vi. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ostro nasprotujemo spremembam zakona, ki nalagajo Ustavnemu sodišču dodatne obveznosti. Tako parlament, ki opravlja zelo pomembno nadzorsko funkcijo, ne bo mogel imenovati preiskovalne komisije, dokler ne bo dobil odgovora Ustavnega sodišča. Kako deluje Ustavno sodišče, ki je absolutno prednostno, že več kot 20 mesecev obravnava novelo Zakona o Radioteleviziji Slovenija, dobro vidimo. In tega si želite tudi v vladni koaliciji. Ko gre za napade na opozicijo in na pluralnost medijske krajine, so vam dovoljena vsa sredstva. Ko pa gre za preiskavo, ali se je vaša stranka financirala legalno ali ne, pa zazvonijo vsi alarmi in takšno preiskavo je potrebno za vsako ceno preprečiti. Kar pa je zanimivo, je, da to podpirata tudi vladni stranki Levica in Socialni demokrati, ki sta bili v času prejšnje Vlade del neke Koalicije ustavnega loka, sedaj pa se na pravila Ustave gladko požvižgata. Zakonske rešitve iz novele Zakona o preiskovalni komisiji so pavšalne, neustrezne in zabrisujejo mejo med delitvijo zakonodajne in sodne veje oblasti. Pri parlamentarni preiskavi gre zgolj za odkrivanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij ne pa za kršenje človekovih pravic. Res pa je, da ste, vladna koalicija, s preiskovalko Nova24TV te pravice eklatantno kršili v več primerih že po do sedaj veljavni zakonodaji, da ne bo pomote. Ste že kje drugje videli oblast, ki se tako spravlja na opozicijo? Morda v Venezueli ali pa trenutno v Ruski federaciji. Res sramotno! V naši stranki bomo zato naredili vse, kar je v naši moči in v skladu z Ustavo Republike Slovenije in veljavno zakonodajo, da ta novela ne bo začela veljati. Je škodljiva in po mnenju Zakonodajno-pravne službe na meji med ustavnostjo in protiustavnostjo. To pa jasno kaže, kakšen odnos imate, spoštovana predsednica Državnega zbora, do Zakonodajno-pravne službe, ki jo citirate, ko vam pride prav, ko pa ne, se zanjo gladko ne zmenite. Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ponovno nasprotovali. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo kolega Franc Medic. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, spoštovani kolegice in kolegi! Prav žalostno je, da v naši državi v enakih primerih, ko zakon jasno določa pravila ravnanja, ta enkrat veljajo in drugič ne, kakor nam paše oziroma odvisno od interesa vladajoče koalicije, za kar bi sicer predlagateljica, sama predsednica Državnega zbora, med mandatom želela spremeniti pravila, ki določajo ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije.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 Torej, opozicija in drugi dom parlamenta sta tista, ki imata večino nadzirati. Pravico nadzirati nosilcev javnih funkcij, to prepoznava tudi slovenska ustava kot že rečeno, ki pristojnosti zahtevati parlamentarno preiskavo daje tudi Državnemu zboru in tretji tretjini poslancev. Dopolnjen predlog zakona prinaša uvedbo mehanizma, po katerem lahko v 30 dneh po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 predlog zakona je nastal neposredno ob vložitvi zahteve za parlamentarno preiskavo državnega sveta po seji matičnega delovnega telesa dopolnjen predlog zakona bi takrat lahko celo vplival na že odrejeno parlamentarno preiskavo.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 (nadaljevanje) da je predlog zakona namenjen vplivanju na točno določen postopek ustanavljanja parlamentarne preiskave, ki se usmerja v preiskavo ravnanja oseb, ki so tesno povezane z največjo koalicijsko stranko. Pri tem, ko so v tem mandatu v koaliciji svoje preiskovalne komisije že ustanovili,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 ter ne namen vplivanja orodja na trenuten potek parlamentarne preiskave, bi predlagala, da bi zakon začel veljati kasneje. Torej, če predsednik Vlade Robert Golob in stranka Svoboda nimajo kaj skrivati,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 morda pa je bil tudi političen. Vse to se je že potrdilo z blokiranjem parlamentarne preiskave v energetiki, saj predsednica Državnega zbora krši Ustavo, zakon in Poslovnik, in to zato, da bi preprečila preiskovanje. Pri tem se sklicuje na mnenje ZPS, čeprav ZPS sama izpostavlja odločbo Ustavnega sodišča, ki je leta 2019 jasno povedalo,

Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Naj uvodoma povem, da preprečitev zlorab parlamentarnih preiskav ni ukrep samoomejevanja, ki je usmerjen v nekatere politične stranke oziroma v aktualno opozicijo - takšne očitke smo namreč lahko spremljali v zadnjih dneh. Namesto tega moramo današnjo obravnavo spremembe Zakona o parlamentarni preiskavi razumeti kot ukrep, ki si prizadeva racionalizirati ustanovitve parlamentarnih komisij z namenom, da se slednje prvenstveno prizadevajo uresničevati svoj namen, to je preiskovati politično odgovornost, zagotovo pa ni njihov namen nabiranje političnih točk. Parlamentarne preiskave so pomemben ustavni institut, s katerim Državni zbor uresničuje funkcijo širšega družbenega nadzora, ki so komplement sistemov za zagotavljanje transparentnosti ter učinkovitost pravne države. Inflacija ustanavljanja parlamentarnih komisij v tem mandatu ne bo prinesla pravih ciljev. Vedeti moramo, da v njihovem okviru je potrebno iskati politično odgovornost posameznikov, ne pa da so oder za politični šov in poskuse diskreditacije.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 ter postopka, kar je tudi koalicijo privedlo do razmisleka, s katerim smo v Državnem zboru pričeli meseca aprila letos. Med drugim pa si Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi tudi prizadeva odpraviti neskladnosti z Ustavo, ki jih je Ustavno sodišče ugotovilo v letu 2011 in leta 2021. Cilj zakona, ki je krivično pristal v senci javne razprave, čeprav je še kako pomemben. Sodni svet je tekom druge obravnave zakona iz maja letos podal obrazložitev, da so rešitve, kot so predlagane v predlogu, identične začasnemu načinu izvrševanja zakona in nekoliko pomenijo sistemizacijo sprejemljive prakse. Takrat smo v Poslanski skupini Socialnih demokratov izrazili, da si namreč želimo več časa za obravnavo rešitev, ki bi nam omogočile implementacijo vsebinskih vprašanj, ki jih je Ustavno sodišče izpostavilo v svoji odločbi, ter celovitejšo prenovo zakonodaje o parlamentarni preiskavi. Naš poziv je bil slišan in odražen v amandmajih odbora k zakonu, ki so bili seveda deležni tudi podpore. 7. TRAK: (TB) - 14.30 (nadaljevanje) Z njimi smo zagotovili rešitve, ki upoštevajo načelo delitve oblasti v zakonodajnih predlogih ter preprečitve odstopa od zaščite pravic posameznikov. Poslanski skupini Socialnih demokratov pozdravljamo namen predlaganega zakona. Menimo, da odpira ključna vprašanja v zvezi z institutom parlamentarne preiskave, ki ima pomembno nadzorno funkcijo in zato mora biti ustrezno urejen. Predvsem na način, ki preprečuje zlorabo in spodkopava verodostojnost. Poslanke in poslanci, ne moremo izvajati svojih nalog, če nam neprestano grozijo kazenske ovadbe. Zgolj zaradi izvajanja svojega dela. Skrajno neprimerno in nepravično se nam zdi, da se nekomu grozi s kazensko ovadbo zgolj zato, ker opravlja svoje naloge. Predlog zakona naslavlja tudi to dilemo. Prav tako pa gre pri vsebini za implementacijo ustavnih določb, katerih rok za uveljavitev je že davno potekel,

Hvala lepa za besedo. V zadnjih dveh letih v času tega sklica parlamenta na desni znova in znova zganjajo cirkus in ovirajo normalno delovanje Državnega zbora in Vlade z različnimi manevri, od sklicevanja sej brez dodane vrednosti za državljane, ampak zgolj za nabiranje političnih točk do izrabe odložilnega veta Državnega sveta, kot v tem primeru in mnogih prejšnjih, da pri tem niti ne omenimo vseh afer prejšnje Vlade, ki pa danes nastopajo v vlogi pravičnežev in vse vedo. Izginuli tovornjak z zaščitnimi maskami, pa prtički, respiratorji, tako imenovani golfi, zaplinjanje Ljubljane in izvajanje nasilja nad državljankami in državljani, kar bi zagotovo moralo doživeti tudi epilog ter nešteto takratnih neupravičenih glob, kar je morala ta koalicija sanirati. Novela Zakona o parlamentarni preiskavi, o kateri moramo danes ponovno odločati uvaja možnost ustavno pravne presoje akta o odreditvi parlamentarne preiskave in s tem varstvo pred protiustavnimi in protizakonitimi posegi v človekove pravice in svoboščine ter druge ustavne vrednote, kar bi moral biti cilj vseh nas. Za člane preiskovalne komisije vpeljuje tudi pravno varstvo pred morebitnimi zlorabami, če in ko so predlagani za pričo. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da veljavna ureditev nima postopkovnega mehanizma, ki bi učinkovito preprečeval sistematično ali naklepno oviranje preiskovalnih komisij s predlaganjem članov za pričo. V Levici smo prepričani, da ima Državni svet kot predlagatelj ponovnega odločanja tako kot trenutna opozicija en in edini cilj; parlamentarno preiskavo ohraniti na trenutni ravni in jo še naprej izkoriščati za politično obračunavanje med parlamentarnimi strankami. Ponovno odločanje lahko ocenimo kot poskus vztrajanja pri nadaljevanju razpisovanja številnih parlamentarnih preiskav zgolj v zasledovanju diskreditacije političnih nasprotnikov. Pretirana in neustrezna uporaba parlamentarne preiskave privede do izvotlitve njenega namena, ki je nadzor Vlade, zlasti njenega upravno izvršilnega dela. Namen parlamentarne preiskave je tako odkrivanje nepravilnosti, kršitev ali podobnih pojavov, ki jih je treba temeljito raziskati, da bi ugotovili ali ovrgli politično odgovornost nosilcev javnih funkcij.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 Vsa načela se morajo uporabljati skupaj in se med seboj ne izključujejo. Pomembno je, da je parlamentarna preiskava sredstvo širšega družbenega nadzora in ne orodje za diskreditacije političnih nasprotnikov ter zganjanja političnega cirkusa. Spoštovani kolegi na desni, Državni zbor ni cirkus, čeprav je ta dvorana okrogla. V Levici bomo novelo Zakona o parlamentarni preiskavi ponovno podprli. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega magister Borut Sajovic. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča za besedo. V Poslanski skupini gibanja Svoboda bomo odločitev, ki smo jo sprejeli pred časom, danes ponovno potrdili. Kadar govorimo o preiskovalnih komisijah in pogledamo nazaj v obdobje 14.35 (Nadaljevanje) samostojne Slovenije vidimo, da odločitve preiskovalnih komisij kaj velikega, kaj dobrega našim državljankam in državljanom niso prinesle. Vedno so pa dvigale veliko političnega obračunavanja, politikantstva, interpretiranih resnic, laži in pa še česa. Zato podpiramo, pozdravljamo in bomo danes ponovno potrdili predlog zakona, ki ga je na nek način kot skrbnik postopka pripravila in predstavila predsednica Državnega zbora. veselje in ponos mi je, da čuti to odgovornost, da se neko stanje, ki nam vsem skupaj ni ne v čast ne v ponos, preseka in nadgradi, da tisti, ki v primeru težav, zapletov v postopkih na koncu odločajo, da svoje mnenje podajo že prej. Jaz razumem ogorčenje in pa nasprotovanje tistim, ki jim bo na nek način iz rok odvzeta politična igrača, ampak poslanke in poslanci, predvsem pa naši državljanke in državljani bomo z ureditvijo tega področja, s preglednostjo in z več časa za ukvarjanje z resničnimi stvarmi, ki zadevajo življenje naših državljank in državljanov, samo pridobili. Zato torej še enkrat ponovna podpora. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. 1Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ponovno odločanje o zakonu bomo opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 1. točko dnevnega reda - druga obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, v okviru nujnega postopka. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer državni sekretarki na Ministrstvu za finance, gospe Gordani Pipan. Izvolite. Spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani prisotni! Predlog zakona spreminja in dopolnjuje Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki ga je Državni zbor sprejel 13. decembra lani. Pri izvajanju zakona so se na terenu in v praksi pokazale potrebe po izboljšavah, spremembah in dopolnitvah določenih zakonodajnih rešitev, ki bi lahko prispevali k učinkovitejši in hitrejši popoplavni sanaciji na območjih, ki so jih prizadele poplave in plazovi 4. avgusta lani. spremembo zakona se širi krog upravičencev za najem kredita. Tako lahko kredit poleg lastnika poškodovane nepremičnine najamejo tudi ožji družinski člani, ki imajo na poškodovani nepremičnini prijavljeno stalno prebivališče, ali lahko izkažejo, da so neposredno pred poplavami in plazovi v njej prebivali skupaj s kreditojemalcem. Glavnica kredita s poroštvom države se povečuje na 200 tisoč evrov, ročnost kredita se podaljšuje na največ 25 let, zahtevana je nižja obrestna mera, spreminja se tudi zavarovanje predmetnega kredita, dopušča se zavarovanje za stavbno pravico na kateri koli nepremičnini, prej samo nepremičnine, ki se financira s kreditom, ki zagotavlja poplačilo terjatve, ostaja pa možnost zavarovanja zavarovalne police. Banke bodo zavezane tudi, da na svojih spletnih straneh objavijo novico, da sodelujejo v poroštveni shemi. Poroštva za ta namen se lahko izdajajo do 31. 12. 2026. Predlog zakona nadalje spreminja določene ureditve s področja prostorskega urejanja. Natančno se določa, da je za izvedbo komunalne opreme stavbnih zemljišč pristojna občina. Oprostitev plačila komunalnega prispevka velja tudi, če se nadomestitveni objekt ne zgradi v isti občini, kot je objekt za odstranitev. Podrobneje se ureja postopek lokacijske preveritve in določa obvezna udeležba nosilcev urejanja prostora in in mnenjedajalcev na lokacijski obravnavi razen, če se je ta prej izjasnil, da nima pripomb na predvidene rešitve. Omogoča se neposredna vključitev OPPN za odpravo posledic naravne nesreče v OPN, ki je v teku sprememb. (nadaljevanje) za namen zagotovitve nadomestitvenih objektov se nakup kmetijskih zemljišč lahko izvede s sklenitvijo neposredne pogodbe, če je bil za območje gradnje teh objektov sprejet vsaj sklep o pripravi ali spremembi prostorskega akta. Nakup kmetijskih zemljišč se izvede na podlagi enotne odkupne cene, določene s cenitvijo sodnega cenilca, ustrezne stroke ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Sredstva za nakup se zagotovijo v proračunu, nakup pa izvede Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v imenu in za račun Republike Slovenije. Dodaja se nov člen, ki ureja javno korist za razlastitev lastnikov kmetijskih zemljišč za namen zagotovitve nadomestitvenih objektov. Člen določa, da se vsi postopki vodijo kot nujni. Vsebuje varovalke, tudi varovalko, da je lahko obseg zemljišč, ki bi se lahko razlastninila največ 20 odstotkov potrebnih zemljišč in da morajo zemljišča biti namenjena zaokroženem stanovanjskem območju. Predlog zakona tudi jasneje določa, da se lahko odvzeto plavje in odvzete naplavine uporabijo za gradnjo. Zakon tudi ustrezno popravlja sklic na EU uredbo za državno pomoč, ki je bila sprejeta nekaj dni po sprejemu osnovnega zakona. Več bo v nadaljevanju seje pojasnil državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade, gospod Jure Leben. Najlepša hvala za pozornost. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici, kolegici Andreji Kert. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Lepo pozdravljeni vsi skupaj! Odbor za finance je na 47. seji dne 6. 9. obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obnovi, razvoj in zagotavljanju finančnih sredstev v nujnem postopku, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo sprejetje predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 26. seji 30. 8. sklenil, se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. V poslovniškem roku so amandmaje vložile Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica ter Poslanska skupina SDS. Pri delu odbora so sodelovali predstavniki in predstavnice Ministrstva za finance ter Vlade in Zakonodajno-pravne službe, predstavnika predlagatelja, državna sekretarka Ministrstva za finance ter državni sekretar v kabinetu vlade sta predstavila glavni cilj in poglavitne rešitve predlaganega zakona, ki bodo zagotovile učinkovitejše in hitrejše izvajanje poplavne sanacije prizadetih območij v avgustovski ujmi lanskega leta. Pojasnila sta, da so se med izvajanjem nekaterih določb veljavnega zakona v praksi pokazale potrebe po izboljšavah in spremembah ter dopolnitvah nekaterih zakonodajnih rešitev. Med slednjimi sta vzpostavila rešitve, povezane s prostorskim načrtovanjem, urejanjem kmetijskih zemljišč, komunalnim opremljanjem, ravnanjem z naplavinami ter ukrepe za lažji dostop do poroštvenih shem za kredite. V povezavi s slednjim je državna sekretarka pojasnila nekatere novosti predlaganega zakona glede kreditiranja oškodovancev ter glede obveznosti bank, ki sodelujejo v poroštveni shemi. S ciljem omogočiti nemoteno izvajanje določenih začasnih ukrepov iz veljavne zakonodaje, se določa tudi izjemo pri odobritvi posegov v naravo. Državni sekretar je predstavil trenutno situacijo na področju obnove po poplavah. Povedal, da bodo do konca oktobra izdali vse cenitve za upravičence, prav tako morajo zagotoviti zemljišča za nadomestne gradnje. Izpostavil je uspešno opravljeno nadgraditev poplavnih kart, reševanje izziva dolgotrajnega postopka sprejemanja prostorskih načrtov, komunalno opremljenost zemljišč s pisnimi navodili za občine in postopnim razvojem naselij. Pojasnil kako poteka odločanje oškodovancev za gradnjo nadomestitvenih objektov ter podrobneje obrazložil situacijo v primeru mehanizma razlastitve lastnika nepremičnine. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je izpostavila tri pripombe iz pisnega mnenja. Kot prvo, predlog zakona uvaja nove pravne domneve, ki po mnenju njihovem pomenijo poseg v ustavne vrednote, zato je treba pretehtati njihovo primernost, nujnost, sorazmernost koristmi, ki jih urejajo. Nadalje je opozorila na predlagani mehanizem razlastitve na podlagi obstoja javne koristi, v kateri predpostavlja zakonodajalec, zato morajo biti v zakonodajnem gradivu podani vsi elementi javne koristi. In izpostavila je odstope od sistemskih zakonov. O predlaganem zakonu, ki mora biti ozko omejeni in seveda utemeljeni. Predstavnik Državnega sveta je povedal, da komisija predlagani zakon podpira. Pri tem je opozoril na potrebne dopolnitve zakonodaje na davčnem področju v primerih večjih donacij ali solidarnostne pomoči ob naravnih nesrečah. Na preudarnost v primerih razlastitev ter na skrbnost 10. TRAK: (DAG) - 14.45 (nadaljevanje) odločevalcev pri ravnanju s kmetijskimi zemljišči na račun spremembe le-teh v stavbna. razpravi je bila tako s strani koalicije kot tudi opozicije izražena podpora predlogu. Tudi predstavniki opozicije so pozdravili rešitve predlaganega zakona, ki nakazujejo na pospešitev postopkov prostorskega načrtovanja ter dodatne ugodnosti na področju kreditiranja oškodovancev. Nekateri so izrazili kritike delu Vlade, in sicer zaradi prepočasnega poteka celotne obnove po avgustovski ujmi, glede uporabe mehanizma razlastitve v primeru lastnikov zasebnih zemljišč ter glede finančnih obremenitev državljanov zaradi sanacije naravnih nesreč. S strani koalicije je bilo opozorjeno na dejstvo, da obstoječi zakon ni mogel predvideti vseh rešitev. Mnogi izzivi so se namreč pokazali šele tekom njegovega izvajanja, kar so tudi razlogi za obravnavani predlog zakona. Prav tako je bilo izpostavljeno, da je bilo državljanom za sanacijo posledic avgustovske ujme namenjena največja finančna podpora v primeru naravnih nesreč do sedaj. Obenem so bile Banka Slovenije in komercialne banke pozvane, da se pri najemanju kreditov oškodovancem upoštevajo tudi družinski prejemki, ki niso socialni transferji. Na oba predstavnika Vlade so bila tako s strani opozicije kot koalicije tekom razprave naslovljena številna vprašanja in oba sta tudi tekom razprave odgovorila le ta odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica in tudi amandma Poslanske skupine SDS. Odbor je v skladu s 128 členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel.

Najprej ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo kolega Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovana predstavnika Vlade, dragi kolegice in kolegi! V lanski avgustovski ujmi so vode in plazovi odnesli 40 domov, še okrog 300 družinskih hiš je postalo prenevarnih za bivanje, skoraj 9 tisoč hiš in stanovanj pa je bilo poplavljenih. Vlada želi pospešiti postopke za obnovo ter obuditi shemo kreditnega jamstva, ki pravzaprav nikoli zares ni zaživela. Na veliko srečo, gospe in gospodje, Lahko ugotovimo, da imamo v državi ogromno ljudi, ki so solidarni, ki so človekoljubni, ki brezkompromisno pomagajo pomoči potrebnim, po načelu, kdor hitro da, dvakrat da. To je največje bogastvo in največji kapital slovenske družbe. V nobenem zakonu pravzaprav ni zapisan, ker osnovni zakon govori tudi o zagotavljanju finančnih sredstev, je treba vedeti, da je aktualna vlada do sedaj določila nove oziroma dodatne davke oziroma javne dajatve v skupni vrednosti približno sedem milijard in pol evrov za obdobje 2023 do 2028, to znaša 3750 evrov novih javnih dajatev na vsakega državljana v omenjenem petletnem obdobju. Ker pa zakon govori tudi o razvoju, gre za kar nekaj shizofrenosti v samem zakonu, saj vsi vemo, da dodatna davčna bremena za državljane in gospodarstvo onemogočajo razvoj. Predlogi rešitev v noveli zakona, ki jo obravnavamo, torej v noveli Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev gredo v pravo smer. To je naša ocena in zato predlogu novele zakona v Poslanski skupini Nova Slovenija ne bomo nasprotovali. Glede na dosedanje porazno delovanje mehanizma kreditnih poroštev, sem na petkovem Odboru za finance predstavnike Vlade opozoril, da je nujno potrebno predhodno usklajevanje z bankami. Predstavniki Vlade so se s tem strinjali in povedali, da naj vzamem pripombo kot že realizirano; to pozdravljamo. Pomisleke vidimo tudi pri ureditvi poenostavljene razlastitve, ki je zaradi posega v lastninsko pravico tretjih oseb posebej občutljivo vprašanje. Dobili smo zagotovilo, da bo razlastitev zgolj skrajni izhod oziroma zgolj skrajni mehanizem.

Zapletlo se je že z napihovanjem finančne ocene posledic poplav, ko se je ocena postopoma napihnila iz pol milijarde na 3 milijarde in potem na 10 milijard evrov. Danes se glede na začetne izjave, predvsem predsednika Vlade, mnogi počutijo ponižane in razočarane. Do danes se Vlada pač ne more pohvaliti z učinkovitostjo odprave posledic lanskih poplav. Ampak nič še ni zamujeno. Upam, da bo tudi ta novela, ki jo obravnavamo, dala nek vsaj minimalen pospešek. Poleg naravne nesreče, ki se ji reče poplave, smo se znašli tudi v še eni nesreči. V poplavi birokratskih ovir v Novi Sloveniji pričakujemo, da bo obnova sestavljena tudi iz preventivnih ukrepov, ki bodo zagotavljali našo odpornost, na primer na 100- oziroma 500-letne vode. Žal so se tudi visokovodni nasipi ob reki Muri kot nujen preventivni ukrep znašli v birokratskem peklu. Kdo jih je v ta pekel pahnil? Človek. Ja, kmalu bo potrebno razpravljati z imeni in priimki. Morda se bo šele takrat tudi na Muri kaj premaknilo, pa ne nasipi, ampak v glavah zaviralcev, da se bo gradnja nasipov končno začela. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Veljavni Zakon o obnovi in razvoju je bil sprejet kot oblika interventnega zakona, s katerim se ureja način obnove po naravni katastrofi avgusta 2023. Spremembe so pripravljene na predlog vladne službe za obnovo in pomenijo odziv na trenutno situacijo, da bo mogoče učinkovito nadaljevati postopke zlasti pri zagotavljanju nadomestnih stavb in infrastrukturnih objektov. Ključne spremembe se nanašajo predvsem na ugodna posojila, ki jih lahko koristijo prizadeti v poplavah in plazovih. Podaljšuje se poroštvena doba, ročnost se podaljšuje na 25 let, skupna višina pa na 200 tisoč evrov. Prilagajajo se tudi določbe, ki pri financiranju omogočajo sodelovanje vseh družinskih članov, ki so stanovali v prizadetih objektih. Pomemben sklop sprememb je namenjen zagotavljanju nadomestnih zemljišč ter njihovemu komunalnemu opremljanju. Tako se določa, kdaj in kako se plača komunalni prispevek, in ureja, kako se izvede prenos zemljišč, na katerih se bodo gradili nadomestitveni objekti. V ta sklop sodijo tudi poenostavitve pri ponovni uporabi naplavljenega materiala, pa tudi možnost, da se ukrepi čiščenja vodotokov izvajajo stalno, brez podvajanja postopkov pri več institucijah. Tretji izjemno pomemben sklop zakona pa so omejitve lastninske pravice oziroma razlastitve v primerih, ko drugače ne bo mogoče priti do rešitve in ko bo javna korist prevladala nad pravico do zasebne lastnine. Upamo pa, da bo čim večji delež primerov rešil skozi dogovor in bodo tovrstni postopki uporabljali kar se da omejeno. Zavedamo se, da razmere na terenu zahtevajo, da se tudi predpisi prilagajajo dejanskemu stanju, zato je prav, da to storimo čim prej, da bi se obnova lahko nadaljevala, prizadeti pa čim prej ponovno zaživeli na svojih poplavno varnih domovih. Realnost pa je tudi pokazala vse svoje raznolikosti; vseh primerov prizadetih ne bo nikoli mogoče v celoti vključiti v zakon. Tako imenovani mejni primeri, ko so bili posamezniki in družine resno prizadeti, ne izpolnjujejo pa vseh formalnih pogojev upravičenosti do pomoči, bodo vedno obstajali, zato je zelo pomembno, da odgovorni za obnovo dobijo tudi možnost odločanja v takih primerih. Ta novela zakona tega še ne zagotavlja, vendar Socialni demokrati pričakujemo, da bo Vlada v najkrajšem času našla in predlagala rešitve tudi za te primere. Predlagane rešitve, ki jih je po razpravi potrdil tudi matični odbor, bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov soglasno podprli.

Ob tako obsežni škodi kot se je zgodila po lanskoletnih uničujočih poplavah, je izjemno težko oblikovati načrt sanacije škode, 12. TRAK: (TB) - 14.55 (nadaljevanje) ki bi predvidel vse izzive izvajanja obnove v praksi ter ne bi potreboval naknadnih dopolnitev in izboljšav. Tako kot se je pri pandemiji Covid-19, Zakon o nalezljivih boleznih izkazal za presplošnega in premalo odzivnega, tudi Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč ne zadostuje za sanacijo škode po lanskoletnih poplavah in plazovih. Vlada se je, to je nujno poudariti, takrat odzvala hitro in sprejela zakon, katerega namen je urediti in zagotoviti pravočasno in ustrezno sanacijo škode. Vsak tak zakon je treba seveda prilagajati realnosti njegovega izvajanja. Predlog zakona, ki ga danes obravnavamo, izhaja ravno iz nekaterih pomanjkljivosti izvajanja Zakona o obnovi, ugotovljenih na terenu. Te pomanjkljivosti predlog zakona naslavlja s poenostavljenimi in hitrejšimi postopki, z natančnejšimi določbami, centralizacijo nekaterih nalog na Službi Vlade za obnovo in učinkovitejšim zagotavljanje finančnih sredstev. Eden glavnih ciljev obnove je poleg sanacije povzročene škode tudi prilagoditev infrastrukture z namenom preprečitve tako obsežne škode v primeru prihodnjih poplav. Potrebno se je zavedati, da podnebne spremembe prinašajo vedno več ekstremnih vremenskih pojavov, od poplav do požarov, od neviht in toče do daljše suše. Upam in želim si in seveda verjamem, da na strani Vlade in koalicije ni zanikovalcev podnebnih sprememb, kot smo jim bili priča v preteklosti na opozicijski strani. V prihodnje se moramo namreč začeti ukvarjati z zakoni, ki se lotevajo vzrokov za take dogodke, ki so doleteli Slovenijo, ne le s sanacijo njihovih posledic. Ob tako katastrofalnih naravnih nesrečah in ob še slabših napovedih za prihodnost, smo razočarani tudi nad neenotnostjo v spoprijemanju s to problematiko. Naj gre za opozicijo, ki Vladi ob tako težki nalogi meče polena pod noge, in na ta račun nabira politične točke ali pa za določen del gospodarstva. Na primer banke s svojimi pobudami za oceno ustavnosti davka na bilančno vsoto bank in hranilnic, ki je bil začasno uveden kot dodatni vir financiranja popoplavne obnove, medtem, ko na račun trenutnih visokih obrestnih mer v Evroobmočju dosegajo rekordne dobičke. V Poslanski skupini Levica bomo zakon soglasno podprli, želimo pa si, da se Slovenija aktivno pridruži državam, ki so se in se bodo ob podnebni krizi osredotočale na njeno preprečevanje in ne le na sanacijo posledic ter pri tem vztraja. Hvala.

4. avgusta 2023 je Slovenijo po obsežnih padavinah prizadela najhujša naravna nesreča v njeni zgodovini. Obsežne poplave in zemeljski plazovi so povzročili ogromno škodo na infrastrukturnih, gospodarskih in stanovanjskih objektih. V tem Državnem zboru smo 13. decembra 2023 sprejeli Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki je začel veljati istega dne. S tem zakonom smo določili ukrepe na področju poroštvene sheme, povratnih in nepovratnih sredstev za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu, gradbenih investicij in urejanja prostora, cestne in železniške infrastrukture, urejanja vodotokov, odprave posledic poplav in plazov, davčne politike, politike socialne varnosti, izvzetja prejemkov iz izvršbe in stečajne mase, kmetijske in gozdarske politike, kulturne infrastrukture in dediščine, javnega naročanja, digitalne preobrazbe, izvajanja programov duševnega zdravja ter nudenja psihosocialne pomoči, koordinacijskih organizacijskih ukrepov in javne objave podatkov. Tekom izvajanja določb zakona so se v praksi pokazale potrebe po izboljšavah, spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonodajnih rešitev, ki bi lahko prispevale k učinkovitejši in hitrejši poplavni sanaciji na območjih, ki so jih prizadele poplave in plazovi. Zato danes s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obnovi in razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev potrjujemo spremembe in dopolnitve tega zakona, ki bodo zagotavljale učinkovitejše in hitrejše izvajanje poplavne sanacije na prizadetih območjih. Z namenom natančnejše določitve vsebine zakonskih rešitev, ki niso v zadostni meri naslavljale problematike obnove po poplavah in plazovih, predlog zakona tako zajema rešitve povezane s prostorskim načrtovanjem in komunalnim opremljanjem, ukrepe za lažji dostop do poroštvenih shem za prebivalstvo, kakor tudi uskladitev sklicevanja na prenovljene evropske predpise s področja državnih pomoči. 13. TRAK (VI) 15.00 (nadaljevanje) Z namenom izvajanja določenih začasnih ukrepov se uvaja tudi izjema od prepovedi sekanja za rasti ob vodnih bregovih, čiščenja odvodnih kanalov in praznjenja vodnih zajetij v času gnezdenja ptic. S predlagano spremembo in dopolnitvijo pa se ureja tudi postopek nakupa kmetijskih zemljišč, ki se jim bo namenska raba spremenila v stavbna zemljišča. Zakon, katerega dopolnitev je pred nami, predstavlja eno ključnih orodij za uspešno sanacijo in obnovo poplavljenih območij. V enem letu je bilo narejeno veliko stvari, ceste, mostovi, železniške proge so prevozne, vodotoki so urejeni, kompleksna zakonodaja na področju umeščanja v prostor, pomanjkanje specifičnih kadrov na trgu, kot so projektanti in urbanisti, ter tudi pomanjkanje kadrov s področja urejanja prostora na občinskih ravneh to to Vlado in vse nas postavlja pred dodatne izzive pri zagotavljanju čim ugodnejše časovnice za poplavno sanacijo in obnovo. Predlog zakona, ki je pred nami je predlog, ki presega delitve na leve in desne, presega klasične koalicijsko opozicijske linije. V poslanskih skupinah koalicije smo prisluhnili argumentom SDS in podprli njihovo dopolnilo k 11. členu predloga zakona v obravnavi na matičnem delovnem telesu ob dogovoru, da bo to dopolnilo nadgrajeno, če se pokaže, da je to smiselno. Veseli nas, da je predlagatelj držal besedo, uskladil amandma s predstavniki Vlade ter tako tvorno sodeloval pri iskanju najbolj ustrezne rešitve za naše sodržavljanke in sodržavljane, ki na tem področju upravičeno pričakujejo sodelovanje politike pri iskanju optimalnih rešitev. V Poslanski skupini Svoboda nas veseli, da temu danes tu pri tem predlogu zakona je tako. Poslanski skupini Svoboda bomo podprli tako predlagani amandma kot tudi predlog zakona v celoti. Najlepša hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Rado Gladek. Izvolite. Spoštovana podpredsednica. Spoštovana predstavnika Vlade, kolegice in kolegi! Minilo je 13 mesecev od katastrofalnih poplav, ki so Slovenijo prizadele avgusta lani. Posamezne dele Slovenije je prizadela nepredstavljiva ujma, ki je povzročila ogromno škodo. Žal je zahtevala tudi smrtne žrtve, nekateri posamezniki oziroma celotne družine pa so ostali brez vsega. Veliko škodo je povzročila tudi v gospodarstvu. Do izraza je ponovno prišla tradicionalna slovenska solidarnost in pripravljenost pomagati. Gasilci in civilna zaščita so vložili maksimalne napore za odpravo neposrednih posledic ujme. So pa se žal, obljube predsednika vlade po hitri in učinkoviti popoplavni obnovi izkazale za nerealne. Od obljubljene stotice zgrajenih hiš na mesec je ostala samo prva številka stotice, to je 1, pa še ta je bila zgrajena s sredstvi donatorjev. V Državnem zboru smo 13. 12. leta 2023 sprejeli zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. V slabem letu dni veljavnosti zakona se je izkazalo, da je sprejeti zakon pomanjkljiv, zato je pred nami novela zakona. Naj na tem mestu opozorimo na pravni problem. Kot vam je znano, v zadnjem času poteka burna razprava o upoštevanju mnenja Zakonodajno-pravne službe glede ustanovitve preiskovalne komisije. ZPS je v svojem mnenju glede novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev zapisala, citiram: "Ker predlog zakona vsebuje nujne ukrepe oziroma njihove spremembe bi ga glede na navedeno moral spremljati sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma, ki ga predloži Vlada kot izključni predlagatelj tega sklepa po 21.a členu zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. V dosedanji zakonodajni praksi je Vlada v primeru nujnih ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma praviloma vložila v zakonodajni postopek sočasno s predlogom zakona. ZPS ob tem opozarja, da je ravnanje Državnega zbora v neskladju z ustavo, če ne sprejme takšnega sklepa o predlogu zakona, ki ureja nujne ukrepe za odpravo posledic naravne nesreče." Konec citata. Torej, ne samo zaradi novele, ampak tudi zaradi krovnega zakona je ravnanje Državnega zbora v neskladju z ustavo. Tudi to ravnanje kaže na dvojna merila predsednice Državnega zbora, ki je ravno pri prejšnji točki izjavila, da je dolžna in odgovorna za ustavno in skladno delovanje Državnega zbora. Pa se vrnimo k noveli. Novela naj bi odpravljala pomanjkljivosti glede obravnave elaborata lokacijske preveritve, uredila naj bi postopke nakupa kmetijskih zemljišč za potrebo nadomestne gradnje, uredila naj bi postopke pridobitve kreditnih sredstev za vse stanovalce poškodovanih 14. TRAK: (SC) – 15.05 (nadaljevanje) objektov, dotika pa se tudi nujnih posegov pri urejanju vodotokov. Novela naj bi torej pohitrila popoplavno obnovo. Lahko se strinjamo, da bodo nekateri členi novele zakona razjasnili določene nejasnosti, ki so zavirale obnovo. V Slovenski demokratski stranki pa se bojimo, da v zakonodaji obstaja še kar nekaj pravil, ki zavirajo popoplavno obnovo. Čeprav novela uvaja določene spremembe za pohitritev umeščanja nadomestnih objektov v prostor še vedno obstaja bojazen, da bodo morebitne pripombe nosilcev urejanja prostora in mnenjedajalcev upočasnile obnovo. Del prizadetih območij je na območju Natura 2000. Poslanci koalicije ste namreč na seji matičnega odbora s sprejetim amandmajem določili, da je za območje Natura 2000 mnenje nosilcev urejanja prostora obvezno. Posebno poglavje bodo tudi morebitne razlastitve lastnikov zemljišč za potrebe nadomestnih gradenj. Dejstvo je, da bodo lastniki kmetijskih zemljišč dobili povrnjeno ocenjeno vrednost kmetijskega zemljišča, ki bo v naslednjem koraku postalo gradbeno in bo cena le tega večkrat višja. Obstaja možnost, da kateri od razlaščencev uveljavlja pravna sredstva, kar lahko prav tako upočasni popoplavno obnovo. V Slovenski demokratski stranki pozdravljamo rešitev glede poroštev in kreditiranja obnove. Dejstvo je, da na ruralnem območju v isti hiši živi več rodov in logično je, da imajo vsi možnost pridobitve kredita za obnovo svojega prebivališča, čeprav uradno niso lastniki objekta. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je vložila tudi amandma, ki smo ga uskladili s predstavniki koalicije in s katerim bi omogočili gradnjo nadomestnih objektov na manj poplavno ogroženih območjih. V primeru, da se pri projektiranju predvidi ukrepe, ki bodo zagotovili, da nadomestna gradnja do pridobitve uporabnega dovoljenja ne bo več poplavno ogrožena, v kolikor pri pripravi projektne dokumentacije predstavniki hidrološke in geološke stroke, kot mnenjedajalci ugotovijo, da je takšna rešitev ustrezna. Zaradi vsega navedenega se tudi sam oziroma v imenu poslanske skupine zahvaljujem poslancem koalicije, da smo ta amandma uskladili. In iz tega naslova lahko povem, da bomo zakon podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 8. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, zato prosim za prijave. Ponovimo? Bom še enkrat ponovila, čeprav…

hvala lepa za besedo. Saj večino stvari sem že v stališču povedal oziroma prebral. bi pa še enkrat rad res opozoril na to ustavno spornost. Sicer je državna sekretarka na seji seje odbora omenila oziroma pojasnila, da imate kot oziroma Vlada kot predlagatelj sedem dni časa, ampak še enkrat. Že krovni zakon tega določila zakona ni upoštevan, je ustavno sporen. Tako da tukaj bi res prosil, da se teh stvari držimo, tako kot je prej predsednica rekla, ona je odgovorna za ustavno skladno delovanje Državnega zbora in vsi pričakujemo tako posebej še poslanci opozicije glede na to, da pri nekaterih stvareh se striktno drži oziroma te stvari izkorišča, pri drugih pa pač ne. Zdaj, kar se tiče samega zakona, saj kot rečeno, sem že v stališču povedal, da ga načeloma pozdravljamo, da pač razumemo pač namen. V tem letu so se pač izkazale določene, določene pomanjkljivosti, ki upočasnjujejo samo obnovo tako da, ampak kot rečeno, še vedno smo v

Tako, da mogoče bi bilo smiselno oziroma saj se bo hitro pokazalo, ko se bodo te stvari uveljavljale, ali je to dovolj ali bo to res pohitrilo zadevo. Tako da tukaj bi res pozival vlado oziroma

povedanega, pa se ne bi na to vračal, ampak dejstvo je, naloga vseh nas je, da poplavljenim oziroma oškodovanim omogočimo, da si čim prej povrnejo v normalno stanje svoje domove oziroma morebitne zgradijo morebitne nove. Tako da če se ti to ne zgodi, si najbrž težko predstavljaš, kaj to pomeni, da si ti mogoče že eno leto v neki nejasnosti kaj, kakšna bo sploh tvoja prihodnost kar se tiče domovanja. Toliko na kratko. Kar se tiče amandmaja, bom pa mogoče potem še kakšno besedo rekel. Hvala.

ker izboljšuje in pa nadgrajuje zakon, ki stvari v praksi rešuje, popravlja in pa odpravlja. Danes je drugi dan razprave v Državnem zboru, ki nedvomno dokazuje, da množica stvari, ki so bile izrečene včeraj preprosto ne drži in ne zdrži. Zadovoljstvo mi je, da danes lahko rečem, da iščemo za tehnične probleme za prizadete ljudi ne glede na delitev na koalicijo in pa opozicijo. To je pohvalno. Še enkrat je treba povedati, da je bilo seveda v sami intervenciji opravljeno izjemno delo, kjer nas je krasila solidarnost in pa enotnost, da je bila zagnana akcija preko Rdečega križa in Karitasa, ki jo je z 10 milijoni prva sofinancirala in podprla država. Da smo uvedli številko 114, kjer so se seveda identificirali pravi problemi na terenu. Potem, tako kot smo slišali včeraj, dela na 4 tisoč kilometrih vodotokov, potokov in strug. Vse ni in ne more biti še dokončano. Bo pa, tako da je situacija že danes bistveno boljša in pa varnejša. Naslednji sklop ceste, na stotine in stotine kilometrov cest je danes v glavnem že normalno prevoznih, prehodnih in še kaj. Treba je odgovoriti na še en očitek, ki tiste, ki so se, smo se trudili, boli, da niti en dom s sredstvi države ni bil še dokončan in pa obnovljen. Temu je treba dodati, da so pomoč poleg individualnih zgodb, pomoč sistema preko Rdečega križa in Karitasa, da je bila dostopna več kot 15 tisoč ljudem. Da za vse tiste, ki so ostali brez strehe nad glavo, brez nastanitev, pa se niso odločili za pomoč bližnjih znancev, sorodnikov, prijateljev, da je sistemsko stroške nastanitve pokrila in financirala v celoti država. Da smo pomagali gospodarstvu, kmetijstvu, industriji in seveda zdaj tudi posameznikom. zato je treba v tej obnovi preprosto združiti moči, čaka nas še veliko dela in če bo velika tudi enotnost, bomo hitrejši in uspešnejši.

Najprej ima besedo kolegica Sara Žibrat. Izvolite.

podaljšano na 25 let, zvišuje se glavnica kredita, po novem se bo možno zakreditirati do 20 tisoč evrov in pa kredit bodo lahko najeli tudi 200, 200 tisoč evrov, pardon, kredit bodo po novem lahko najeli tudi ožji svojci, ki so živeli na skupnem naslovu, tako da si bodo lahko po svoje uredili stanovanjsko vprašanje. K reševanju ene najtežjih, najširših problematik v zgodovini Slovenije smo v Svobodi pristopili konstruktivno. Tako bomo podprli tudi amandma Poslanske skupine SDS glede načrtovanja nadomestitvenih stavb. Žal pa vedno te konstruktivnosti ni slišati iz vrst opozicije in pogosto poslušamo kritike, očitke, kako počasi stroka odloča o tem, katerih hiš ne bo več možno rešiti. Naj na tem mestu poudarim, da si sploh ne morem predstavljati, kako težko je čakati na te odločitve in da imajo oškodovanci povsem pravico biti jezni v dani situaciji. Seveda ni enostavno nekomu dati končne odločbe, da se mora preseliti, da mora porušiti svoj dom. Selitev je ena težjih življenjskih situacij, ki ima pogosto posledice tudi na duševno zdravje. Imeti dom na neki lokaciji pomeni, da obiskuješ določeno šolo, vrtec, da imaš v bližini prijatelje, zemljo, ki jo obdeluješ, zato je izjemnega pomena, da dobro preučimo vse variante in da ne preseljujemo ljudi po nepotrebnem, dokler nismo zares prepričani, da lokacija ni več varna. Odzvala bi se na očitke glede nasipov ob Muri, ki jih je predstavil kolega Horvat v stališču. Treba je poudariti, da je vlada Janeza Janše bila tista, ki je projekt državnega pomena, projekt visokovodnih nasipov ob reki Muri, uvrstila v načrt za okrevanje in odpornost, ob tem pa je pristojnosti prepustila občinam, kar se mi zdi, da se je izkazalo, da je bila ključna napaka, saj menim, da je potrebno projekte državnega pomena voditi na ravni ministrstev, ki imajo hitrejši dostop do mnenjedajalcev in lahko ta mnenja hitreje in uspešneje rešujejo, kakor pa na nek način dvigniti roke od projekta in reči, naj se te naše številne občine, ki seveda niso vse kadrovsko ustrezno podprte, naj one usklajujejo zadeve na terenu. Na koncu bi dodala še nekaj na temo javnomnenjskih raziskav, in sicer raziskav o tem, kako se Vlada spopada z obnovo. V teh raziskavah ni v ankete, ali so bili v ankete vključeni tudi prebivalci iz območij, ki niso bila prizadeta, tako da pogosto ne vemo, ali gre za analize mnenj tistih, ki so si mnenje oblikovali iz določenih izjav v medijih ali pa iz zavajajočih razprav opozicijskih poslancev, ker namreč, če podrobneje spremljamo medijsko poročanje o poplavah, lahko izluščimo recimo izjave županje iz Raven na Koroškem, ki je pohvalila delo ministrstev. Nazadnje so mediji poročali o tem, da so vsi oškodovanci do sedaj bili zadovoljni s cenitvami hiš. Potem po informacijah z Ministrstva za kmetijstvo so tudi kmetje zadovoljni z odkupnimi cenami za zemljišča, ki bodo služila protipoplavnim ukrepom in še bi lahko naštevala. Situacija torej ni tako črno bela kot jo želijo prikazati nekateri. Veliko je bilo narejenega, veliko dela je potrebno še opraviti in na tem mestu bi se zato zahvalila najprej novinarjem, ki so držali svojo obljubo ljudem in še danes spremljajo, kako poteka obnova. Zahvalila bi se vsem uradnikom, ki delajo noč in dan na pripravi in izboljšavah ukrepov. Pa tudi vsem prebivalcem za potrpežljivost in razumevanje. Skupaj smo močnejši, zato naj naravne nesreče ne bodo kamen političnih spotik. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolega Jožef Jelen. Izvolite. JOŽEF JELEN (PS SDS): Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu! Zdaj, ta točka dnevnega reda in nekako ta zakon 15.20 (nadaljevanje) razprave izredne seje Državnega zbora, katero smo sklicali v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, in posledično tudi četrtkovega matičnega odbora. Sklicali smo ga namreč na to temo popoplavne obnove, kajti v 13 mesecih po poplavi, kot je bilo včeraj že velikokrat omenjeno, ni bila zgrajena niti ena hiša in ni bilo izdano niti eno gradbeno dovoljenje. Zato jaz pozdravljam ta zakon, ki ga imamo danes tukaj na mizi, čeprav, če iskreno povem, sem ga že pričakoval veliko prej, kajti 7. 12. je prevzel vodenje Ministrstva za naravne vire in prostor gospod Jože Novak, kateri je nekaj dni prej na hearingu rekel, v čem je problem in v čem vidi težavo, eno izmed težav je videl tudi zakonodajo, čeprav včeraj ga pač nekako nisem razumel, ko je rekel, da zakonodaja ni tako slaba in da zakonodaja ni problem. Ampak dobro, zdaj imamo novo temo, imamo nov zakon in jaz sem vesel danes, da da smo spremenili tudi ta 88. člen, ko ste ga, ko ste ga, ko ste ga prej v Zakonu o obnovi nekako formulirali. Zdaj, če ga preberem, da bo vsem bolj jasno. Recimo v drugem odstavku 88. člena je pisalo: "Lokacija nadomestitvenih stavb se ne načrtuje na območjih, ogroženih zaradi zemeljskih ali hribinskih plazov, erozije ali zaradi poplav, ne glede na stopnjo njihove poplavne ogroženosti". Poglejte, v Zgornji Savinjski dolini je izredni problem najti eno tako kvalitetno zemljišče, da je ne glede na njihovo poplavno ogroženost. A veste, to je tudi za ono najmanjšo poplavno ogroženost, ampak tu se ne gre za poplavo rek ali hudournikov, ampak tu se gre tudi za zaledne vode oziroma za meteorne vode, tako da so imeli tu pripravljavci prostorov izredno velik problem. In jaz, ko sem obiskoval, ko obiskujem župane, so mi velikokrat predlagali oziroma rekli, da ta člen ni v redu; ko sem jaz njih vprašal, če sem prvi, kateremu so posredovali ta problem, so rekli, da ne, da so že velikokrat izpostavili ta problem tudi ostalim strokovnim vladnim službam, ampak nekako izgleda, da ni bilo posluha. In jaz sem vesel potem nekako, da ste prisluhnili tem našim zahtevam. To ni nek kavč amandma, ampak to je amandma s terena, kateri bo kar kar nekaj občinah na teh poplavljenih področjih zagotovil nekaj hiš pa tudi kakšno gospodarsko poslopje, kajti, kot sem govoril s temi poslovneži, ko načrtujejo nove gradnje, je tudi ta problem bil nekako izpostavljen, tako da legalizacija oziroma pač ureditev teh prostorov za gradnje bo s tem amandmaju veliko veliko lažja. Zdaj kolegica je rekla pred mano, da so pač vsi zadovoljni na terenu, da je pač splošno zadovoljstvo v Sloveniji glede na vse te ukrepe katere je sprejela Vlada po poplavah. Jaz ne vem, kje ste včeraj bila, pa mogoče malo pogledajte, malo pogooglate in ni res to, no, je problem, 13 mesecev je dolga doba. In ta zakon, ki ga danes obravnavamo, če bi prišel konec lanskega leta, takrat ko je minister Novak prevzel to funkcijo ali mogoče v januarju, bi bila danes situacija veliko drugačna. Tudi prej v stališču gospe Svobode, ko je nekako rekla, kako smo pač, kako bodo pač prisluhnili našemu amandmaju, poglejte, mi smo za vse zakone, kateri so se, kateri so se vlagali, katere smo sprejemali tu v Državnem zboru za popoplavno obnovo, vlagali amandmaje, ampak žal nekako ni bilo posluha. Zdaj jaz sem vesel, da je ta amandma državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade, mislim, da prvi prepoznal za dobrega. Vprašanje, kako bi bilo, če bi

je ta stvar mogoče nek začetek, da ste le poslanci videli, da tudi predlogi, ko pridejo iz opozicije, niso vsi za v koš. Tako da največjo korist od tega bodo pa imeli naše, naši državljanke in državljani in seveda tudi gospodarstvo. Tako da, jaz bom podprl ta amandma. In če bo ta amandma potrjen od nas vseh bom seveda z veseljem podprl tudi ta zakon.

Hvala, predsedujoča. Jaz bi rad samo povzel malo vsebine pa aktivnosti, ki smo se do zdaj pogovarjali. Danes smo začeli naš pogovor spet, da imamo en kup birokratskih ovir v Sloveniji, od včeraj, ko smo, še danes poslušam, da nadaljujemo debato,

gospod Horvat, midva bova morala koketirati, nehati v parlamentu. Delamo naprej na nasipih, na Muri. Ministrstvo ima že MNVP v petek sestanek, kjer bodo tudi novo aktivirali do te mere, da lahko imamo izzive s prostorskimi akti, ampak bomo tudi to rešili. Tako da naslednjič dajva kje drugje, ne pa samo tukaj. Malo se hecam, zato ker smo že štirni. Ocena kmetijskega zemljišča je lahko debata pri teh razlastitvah. Ampak ne gre, eden dobi, eden dobi, enemu bomo, enemu potencialno, če pride do tega, bomo vzeli. Ampak tisti drug bo pa mogel ceno svoje, svoje parcele od odškodnine, ki jo bo dobil, odšteti. Tako da tukaj imamo uravnilovko, da ne bo kdo izgubil, nekdo bil pa zelo na plusu. Predvsem zakaj sem se pa hotel javiti, je pa to? V zadnjih 14 dneh sva imela s kolegom Gajškom osem sestankov z občinami, od 23. Nobena do zdaj ni rekla, da je problem. Ali ne govorimo o istih občinah, pa so še kakšne druge, pa midva za to ne veva. Tako da, lepo vas prosim, gospod poslanec Jelen, dajte nam povedati, katera občina je nezadovoljna.

Dajmo vsaj pri tem sodelovati. Saj vem, da moramo en drugega malo polirati pa malo tako ali pa drugače, ampak dajmo probati danes sejo zvoziti čim prej, dajmo sprejeti te amandmaje, pa ta zakon, tako kot je, za to, da gremo lahko delat. Včeraj smo lahko bili spoštljivi. Pa tudi sprejeli, da se moramo veliko stvari še naučiti. Danes pa predlagam, dajmo te stvari čim prej sprejeti, da gremo lahko mi delati na teren naprej, ker probamo res kaj narediti. Gospod poslanec Jelen, res vas prosim danes, saj ni treba javno, samo povejte mi, katere občine imajo ful probleme za to, da lahko midva s kolegom Gajškom greva k njim. Vam povem prioritetno, naslednji teden najprej na urniku.

Imele so probleme do sprejetja tega amandmaja. S tem amandmaju bo ena izmed občin lahko zagotovila kar nekaj zemljišč, druga bo pa lahko neko gospodarsko poslopje uvrstila uvrstila na eno tako področje. Lahko se pa pol potem ena na ena. Ne bom zdaj govoril o kateri občini. Ampak s tem amandmajem, kot sem rekel, se bo veliko rešilo: dobimo nova zemljišča in tudi kakšno gospodarsko poslopje.

Hvala lepa, gospa podpredsednica. Jaz sem vesel, ja, da smo že kar nekaj dolgih ur skupaj, gospod državni sekretar. Jaz vas cenim kot operativca in kot sem v petek povedal, na podlagi najine razprave, zdaj, postajam ponovno optimist, kar zadeva gradnjo nasipov na reki Muri. To so prave izjave, vse ostalo je več ali manj, bolj so puhlice. Ker pa smo pri 8. členu, pa če mi dovolite, da bom racionalen, najbrž manjka napovedni stavek, ampak ne želim komplicirati, bi najbrž moralo pisati, predlagateljem, v 8. členu se peti in šesti odstavek spremenita tako, da se glasita, kajne, čisto toliko, da bo zadeva formalno tudi pravilno vložena. Najbrž se tukaj vsi s tem strinjamo, mi bomo celo ta amandma podprli, kakor seveda tudi amandma k 11. členu. Hvala lepa. Bomo nadaljevali z razpravo. Želi še kdo razpravljati pri tem členu? (Da.) Odpiram prijave.

treba je pa še odpreti eno zgodbo, ki jo mogoče ne včeraj, ne danes še nismo. Postoriti moramo vse, da bodo objekti tudi na novih lokacijah, ki bodo analizirane, preverjene, podprte in podkrepljene s pisnimi, podpisanimi in žigosanimi mnenji strokovnjakov vodarske in prostorske stroke, tam v bodoče tudi obstali. Tako, kot je danes solidna enotnost v tej dvorani, si želim enotnost tudi na terenu pri umeščanju suhih zadrževalnikov v prostor in pred tem, da bomo dali vodam več prostora. V nekaterih tudi poplavljenih območjih že opažamo skladovnice lesa relativno blizu vodotokov, kar je nevarno. Tam bomo videli tudi bale bale ali suhega ali pa siliranega travniškega odkosa, na te zadeve je treba biti pozoren. Kar se pa tiče umeščanja suhih zadrževalnikov, tudi tam je ogromno enih interesov, ki na to področje ne sodijo. Nekaj dni nazaj sem ponovno govoril z županom Šentjurja pri Celju. Tam zadrževalnike v prostor, ki bi jih financirala tudi Evropska unija, v prostor umeščajo že več kot desetletje, več kot desetletje. Zaradi nasprotovanja enega, dveh ali treh ljudi, ki so največkrat, tudi bom čisto iskren, politično inštruirani in pa podprti, stojijo projekti in so vsem državljankam in državljanom v škodo, zato apeliram na vso lokalno politiko, da naj se najprej v občinah in najprej v občinskih svetih dogovorijo, so ali niso poplavno ogroženi, za to prevzamejo tudi odgovornost, ko bomo naslednjič reševali z gasilci in pa s civilno zaščito in potem gremo z zgodbo naprej. Zgodba zadrževalnikov, takih in drugačnih, je ena od redkih zgodb o uspehu v Švici, Nemčiji, Italiji, Avstriji in še kje. Zato je še ena od pomembnih nalog, da dosegamo enotnost tudi na teh področjih in pa zagotovo je na mestu tudi razmislek, da takrat, ko en, dva ali posameznika

očitkov ponovno, mislim, da je bilo dovolj na matičnem delovnem telesu o primerih, včeraj na izredni seji, ampak bi poudarila izjemno delo te Vlade, vladnih služb, ministrstev, da je Vlada v času poplav odreagirala odgovorno, premišljeno. Vlada je v tem času sprostila zgodovinsko najvišji znesek v primeru naravnih nesreč, in to je potrebno povedati večkrat, bodisi neposredno bodisi preko humanitarnih organizacij. Ne smemo pozabiti, da je dve leti pred tem divjal požar na Krasu. V zgodovini Slovenije se take naravne katastrofe še niso zgodile tako, bom rekla, bliskovito hitro. Da smo odgovorno sprejeli vse postcovidne posledice tudi prejšnje vlade, pa z nobenim očitkom na vseh področjih gospodarstva, zdravstva, kulture, sociale in tako naprej. Kljub velikim finančnim obremenitvam je treba povedati, da za tako majhno državo Slovenijo je danes inflacija pod odstotek, da je bila še pred dobrim letom 9,5 %, da da imamo zgodovinsko brezposelnost, da je rast bruto domačega proizvoda 2,1 % od napovedanega 1,6 in da je gospodarstvo še vedno v dobri kondiciji. Sem že na matičnem odboru povedala in bom tudi danes še enkrat: od opozicije pričakujemo konstruktivno delovanje poplavni obnovi, ne želimo pa, da se za vsak posamezen primer skliče seja, ki bo namenjena samo glasovom naslednjih volitev, in primeri da bo samo en posamezen primer posplošen, kot da je vse tak. In, in kot nazadnje še enkrat, tudi sem na matičnem odboru pozvala in želim še enkrat, javno poziv Banki Slovenije in komercialnim bankam, da se družinam, ki prejemajo družinske prejemke in na popoplavnih območjih, poplavnih območjih in na splošno všteje v dohodke na tej poroštveni shemi, da bodo lahko

Ja, vaš kolega od zadaj pa dvigne roko, tako da se morate dogovoriti. Kolega, vi tudi zelo na kratko. Državni sekretar Leben je prosil, da to čim prej speljemo, vi se pa vklopite in začnete zelo na široko razpravljati in nas spet kritizirate. Poglejte, včeraj smo imeli sejo, kjer smo analizirali, kaj smo naredili v enem letu. Jaz že zdaj napovem, da bomo imeli naslednje leto tudi, ker bomo analizirali, kaj smo naredili v dveh letih in upam, da bo vse v redu in bomo vsi zadovoljni. Danes mislim, da smo zaenkrat sicer opozorili na neke težave, ampak kot rečeno, bomo, bomo zakon podprli, tako da jaz res ne vidim razloga za zdaj tako široko razpravo o gospodarski rasti pa ne vem čemu, tako da jaz mislim, da bo za to še prilika na Odboru za finance in gospodarstvo in se bomo lahko tam pogovarjali na dolgo in široko, tako da tukaj pa mislim, da smo več ali manj stvari

Hvala lepa. Zaključujem razpravo o amandmaju. V razpravo dajem 11. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Ugotavljam, da želja za razpravo je, zatorej odpiram prijave. Najprej ima besedo kolega Tine Novak. Izvolite.

prvo mesto. Lanske poplave so nam jasno pokazale, namreč da naravne nesreče brezkompromisne in ne poznajo političnih meja. Zato smo kot odgovorna koalicija odločeni, da delujemo enotno, premišljeno in v interesu vseh državljanov. S podporo amandmaja opozicije smo prepoznali njegovo vrednost. To namreč ni trenutek za delitev na mi in oni, temveč trenutek za iskanje skupnih rešitev. V teh trenutkih, ko je varnost in blaginja državljanov ogrožena postanejo pomembni le ukrepi, ki prinašajo konkretne izboljšave. In točno to prinaša ta amandma, pragmatičen pristop, ki zagotavlja varnost nadomestnih gradenj na območjih, kjer so jih poplave najbolj prizadele. Predlog opozicije namreč vključuje varovalko, nadomestne gradnje bodo dovoljene le, če bodo strokovnjaki za vodno in geološko varnost ocenili, da so tveganja ustrezno obvladana. S tem se ne zagotavlja le možnost gradnje na novih lokacijah, temveč se predvsem varuje premoženje in življenja ljudi. To je tista odgovornost, ki jo dolgujemo vsakemu posamezniku, ki je zaradi poplav ostal brez doma. Kot koalicija smo zavezani k temu, da prisluhnemo vsakemu predlogu, ki lahko pripomore k izboljšanju stanja. S sprejetjem tega amandmaja opozicije smo pokazali, da ne gre za vprašanje političnih zmagovalcev ali poražencev, ampak za vprašanje skupnega cilja, torej varne, učinkovite poplavne sanacije. S tem ne izkazujemo, da smo koalicija in opozicija lahko in morate delovati v partnerstvu kadar gre za zaščito državljanov. Ne morem pa, da se tudi sam ne bi dotaknil, kot Prekmurec, dogajanja ob nasipih na Muri. Tudi sam ocenjujem, da je stopicanje na mestu nesprejemljivo, nedopustno oziroma če uporabim besede našega pesnika, ki je odraščal neposredno ob Muri: Ure tiktakajo, kazalci pa stojijo. Tako da gospod državni sekretar, pozivam vas, da končno premaknete kazalce naprej. Tudi sam delim mnenje kolega Horvata, da ste prinesli nek dodatni optimizem, ampak počasi več optimizem ni dovolj, res rabimo dejanja, da ne bomo naslednje sanacijske zakone in ukrepe sprejemali za ljudi ob Muri. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolega Rado Gladek, izvolite. RADO GLADEK (PS SDS): Hvala ponovno za besedo. Saj bom kratek. Mislim, da smo se že parkrat ponovili okrog tega amandmaja, ampak vseeno prav, mislim, da še enkrat povem. Dosedanja dikcija zakona je pač absolutno prepovedovala kakršnokoli gradnjo na poplavnem območju, ne glede na kategorijo. S tem amandmajem, ki smo ga uskladili tudi s kolegi iz koalicije, pa dopuščamo možnost, ki pa ni odvisna od samega investitorja, ampak dejansko tudi od stroke. Se pravi, investitor lahko pripravi predlog, stroka pa potem odloči ali je ta, bi rekel, arhitekturna, inženirska rešitev sprejemljiva, da se na manj poplavno ogroženih območjih z določenimi inženirskimi posegi taka gradnja dovoli. Tako da, toliko na kratko. Pa še enkrat zahvala, da smo to stvar, bom rekel uspešno skupaj speljali in da boste ta amandma podprli. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ni interesa, zatorej zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali danes, v okviru glasovanj.

tretja obravnava Predloga zakona o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, v okviru skrajšanega postopka.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisano magistro Meiro Hot. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja, magistri Meiri Hot. Izvoli. MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Ko je govora o državnih praznikih je prav, da je govora o skupnem ponosu. Naj nas ta ponos državljanke in državljane različnih generacij in prepričanj poenoti v zavedanju pomena spomina na zgodovinske prelomnice, ki nam še danes utrjujejo samozavest, ki nas spodbujajo k vpogledu v preteklost, da se lahko učimo za boljšo prihodnost. Ob vnovični razpravi o spremembah Zakona o praznikih in dneva prostih dnevih, je zato izjemnega pomena, da razpravljamo spoštljivo, da poskrbimo, da so naše razprave pospremljene z argumenti, spoznanjem, da je vsakršna politizacija državnih praznikov škodljiva praksa, ki zanika vse tisto, kar morajo in naj bi državni prazniki predstavljali, združevanje in povezanost slovenskega naroda. Kot že mnogokrat povedano pri noveli zakona za spremembo imena praznika iz vrnitve v priključitev Primorske k matični domovini, nikakor ne gre za ideološko vprašanje, ampak gre za tradicijo poimenovanja praznika med ljudmi, praznika, ki smo ga Primorke in Primorci praznovali že mnogo pred tem, ko je ta z novelo zakona leta 2005 postal državni praznik. Takšno poimenovanje praznika je del primorske tradicije, kolektivne identitete, na katero smo Primorci ponosni in se z njo identificiramo. Identificiramo se z jezikom, s primorskimi običaji, s tradicijo, slovensko istrsko kulturo. Ta praznik povezujemo z zgodovinskim spominom na dolgoletni mukotrpni boj zoper fašizem, zoper nasilno asimilacijo in zoper okupatorja. Praznik je izjemno globoko zasidran v našo zavest, izraža naš ponos in našo ljubezen do domovine in do naše Primorske. spremembo imena nam Primorcem priznavamo in potrjujemo naš zgodovinski spomin ter tradicijo, ki je zvesta slovenskemu narodu. Po vsej Primorski in širše po Sloveniji se te dni pripravljajo obeležja. Vabim vas, da prisluhnete obvestilom društev in zvez lokalnih primorskih medijev. Verjamem, da vas ne bo presenetilo, da veliko njih za imenovanje praznika uporablja besedo priključitev in ne vrnitev Primorske k matični domovini. Tako je tudi z vabilo na letošnjo proslavo priključitve Primorske k matični domovini. Tako je v resnici že desetletja, še predno je preimenovanje praznika stopilo na politična tla in obžalujem, da po vseh razpravah del politike še danes trdi, da priključitev ni primeren izraz. Slišati je celo tako absurdno trditev, kakor da bi preimenovanje imelo za posledico da ne bo več prišlo do mednarodno priznane pogodbe, da nam bodo aneksirali nazaj Italiji in tako dalje, kar je absurd, neresnica in zavajanje in vljudno prosim, da smo si na jasnem, da sprememba imenovanja praznika v nacionalnem pravnem redu nima absolutno nobene zveze z mednarodno priznano pogodbo, ki je bila podpisana z 21. državami. Imelo bo izključno in samo notranje pravne posledice in bo poimenovalo tako, kot bi že zdavnaj moralo biti. Takšne trditve so res podcenjujoče do osrednjega sporočila tega praznika. Ta praznik priča o neizmernem trpljenju Primork in Primorcev pod represijo fašizma in našem uporu zoper krivice, zoper tiranijo, zoper raznarodovanje. Na tem uporu je najprej vzklilo upanje in se kasneje opolnomočila svobodi. je bil, in to je bilo s strani stroke večkrat poudarjeno, a nekateri še vedno niso tega pripravljeni slišati. Ob podpisu pariške mirovne pogodbe leta 1947, je kot država obstajala Jugoslavija, ki je Primorsko priključila s pariško mirovno pogodbo med Jugoslavijo in Italijo je bila vzpostavljena nova meja, rapalska je bila ukinjena. Dejstvo je, da se nekdanja italijanska ozemlja Goriške, Istre in Dalmacije nikoli niso vrnila Jugoslaviji, ampak so si jih naši rojaki izborili v mukotrpnem in požrtvovalnem boju, zato se ne moremo otresti občutka, da je povedano za nekatere še vedno neka ideološka zagata, kajti namera, da se praznik Primorske poimenuje z besedo priključitev, zanje pomeni priznanje neizpodbitne resnice o pozitivnem pomenu narodnoosvobodilnega boja v drugi svetovni vojni. Žal je »cajta« zmanjkalo, zatorej vnaprej se vam zahvaljujem za vaš glas, Primorkam in Primorcem in vsem državljankam in državljanom Slovenije pa iskreno čestitam ob prihajajočem prazniku priključitve Primorske k 23. TRAK: (SC) Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku gospodu Soniboju Knežaku. Izvolite. Hvala, predsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 23. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. V dopolnilni obrazložitvi je predstavnica predlagatelja pojasnila zakaj se s predlogom zakona obstoječi praznik 15. september, vrnitev primorske k matični domovini pravilno poimenuje kot priključitev Primorske k matični domovini. Pisno mnenje Vlade je predstavil državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in izpostavil, da Vlada predlog zakona podpira. V nadaljevanju je predstavnica Zakonodajno-pravne službe pojasnila, da k predlogu zakona nima pripomb. Predstavnik Državnega sveta pa je predstavil mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter razloge zakaj komisija predloga zakona ne podpira. Stališče k predlogu zakona je predstavil tudi predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, ki je med drugim poudaril, da poimenovanje praznika v veljavni zakonski ureditvi ni v skladu z zgodovinskimi dejstvi in je zato zamenjava besede vrnitev z besedo priključitev ustrezna. V razpravi so članice in člani odbora, ki predloga zakona niso podprli, poudarili, da se s predlogom ne strinjajo, saj po njihovem mnenju ne gre zgolj za spremembo poimenovanja praznika, ampak celo za spremembo zgodovinskega stališča. Po njihovem mnenju je beseda vrnitev pravilnejša kot priključitev, saj je izraz priključitev nakazuje na dvom, da Primorska nikoli ni bila del matične domovine in jo je zato treba priključiti. Ravno nasprotno pa pomeni beseda vrnitev, ki nakazuje na obstoj doma, v katerega se lahko vrneš. Poudarili so še, da predlagatelji spodbujajo dialoškost in razkol med ljudmi. Po njihovem mnenju je edini zgodovinski dokument, ki govori o priključitvi, dokument vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte iz leta 1943, ki pa nikoli ni imel pomena v mednarodnem pravu. Razpravljavci, ki so predlog zakona podprli so izpostavili, da je treba spoštovati zgodovino in stroko. Pobuda za spremembo zakona je prišla od Primorcev, spremembi terminologije pa so pritrdili tudi številni zgodovinarji. Izraz priključitev se že od nekdaj uporablja na vseh proslavah in drugih dogodkih na Primorskem. Poudarili so, da gre za predlog primorskih poslank in poslancev in pobudo, ki je prišla od ljudi. Prav tako ne želijo spodbujati političnih delitev državljank in državljanov, ampak uzakoniti desetletna prizadevanja Primorcev, da njihov praznik dobi pravo poimenovanje. Po zaključeni razpravi je odbor glasoval o obeh členih predloga zakona skupaj in ju sprejel. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu amandmaji niso bili sprejeti, odbor predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona sprejme v predloženem besedilu.

ob zaključku predstavitve je predlagateljica čestitala ob prihajajočem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Veljavni Zakon o praznikih in dela prostih dnevih pravi, da 15. septembra praznujemo praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Tudi če bo ta zakon, kar verjamem, da bo danes sprejet oziroma ta novela sprejeta, kar je sicer slabo, ta zakon oziroma ta sprememba za praznovanje letošnjega praznika še ne bo stopila v veljavo in zaradi tega menim, da bi bilo prav, da podpredsednico Državnega zbora, poslanko Socialnih demokratov opozorite, da je dolžna spoštovati veljavne zakone. In veljavni zakon govori o tem, da 15. septembra praznujemo vrnitev Primorske k matični domovini. Hči se je, sicer ne v celoti, zaradi takratnega režima vrnila k materi, in to je nekaj pozitivnega, kar praznujemo s ponosom in kar nas povezuje. Priključitev Anschluss pa nas razdvaja. In menim, da podpredsednica Državnega zbora je dolžna spoštovati veljavno zakonodajo, zaradi tega pričakujem, predsedujoči, da jo boste na to opozorili.

Hvala, kolega Černač, za postopkovno. Vse kar je bilo navedeno, drži, tako da verjamem, da se bo podpredsednica sama opredelila v nadaljevanju, ko bo vodila. Dejstvo je, da zakon velja in zakon govori o vrnitvi k matični domovini.

Namreč, Primorci nosimo v srcu to prireditev in v srcu jo nosimo kot priključitev, ne glede na to, kako to veleva zakon. In jaz mislim, da v tem trenutku in verjamem, da bo to kasneje tudi obrazložila, ne nazadnje povedala, da je to simboličen nagovor bil in v neki prispodobi in je ne gre jemati kot takšno kakor je ta zakon zapisan. Mislim, da vsi tu v Državnem zboru se zavedamo, da se zakonov moramo držati. Tako da, da, tudi jaz se strinjam, da zakon še ni sprejet, verjamem pa, da prihaja čas, ko bo sprejet. Hvala. kot prvič, to ni bilo postopkovno. Jaz mislim, da gospa podpredsednica je dovolj stara, da bo sama znala pojasniti svoje zadeve. Ne rabi vašega odvetništva. Dejstvo je in to morajo vsi se zavedati, da trenutno veljavni zakon govori o vrnitvi Primorske k matični domovini, To je kolega Černač lepo povzel in vem, da tudi vi veste, kaj kdo nosi v srcu. Sam ve. In lahko tudi zagovarja, vendar mi smo v Državnem zboru, ki sprejemamo zakonodajo in se moramo zakonov kot prvi tudi držati. Dokler ni spremenjen, pač velja. In ta signal, ki ga dajete, je napačen. TAŠNER VATOVEC (PS Levica): Ja, hvala lepa podpredsednik. Jaz mislim, da tudi prvo postopkovno gospoda Černača ni bilo, v resnici postopkovno. To nima veze s Poslovnikom in z uporabo poslovnika. Mislim, da je predlagateljica v svoji uvodni obrazložitvi čisto korektno predstavila tisto, kar je v srcih in to je pomembno za zakon, ki ga danes obravnavamo, Primork in Primorcev. Jaz sem bil na številnih proslavah ob priključitvi Primorske matični domovini, bil sem tudi na, to je praktično vsako drugo leto, na številnih proslavah, ki so se uradno imenovale ob vrnitvi Primorske k matični domovini, ampak so bili tam napisi o priključitvi in vsi smo govorili o priključitvi. Zdaj, če bi gospod Černač na kakšni od teh proslav bil, bi tudi videl, da ljudje dihajo in živijo s priključitvijo in ne z vrnitvijo Primorske k matični domovini, tam ga seveda ni, ne vem, iz kakšnih razlogov. Jaz mislim, da je škoda kvariti, dajmo reči, slovesnost tega trenutka, ko v bistvu popravljamo neko napako, ki se je zgodila pred skoraj dvemi desetletji z vzpostavitvijo tega praznika z napačnim imenom. To so bile želje Primork in Primorcev, številnih občin, borčevskih organizacij in danes to napako popravljamo in ne vem, zakaj bi se zdaj zapletali. Na uradnem vabilu za nedeljsko proslavo piše, da je to proslava, ki jo organizira občina Vipava ob priključitvi Primorski matični domovini, ni to državna proslava, ker je pač ne organizira pač Odbor za proslave in mislim, da je to celotna zgodba. Tako, da brez veze zapletati in škoda, da se na tak način kvari to obravnavo te točke s takšnimi neumnostmi. Hvala.

razdvaja narod, kar smo sicer vajeni od ponosnih naslednikov bivšega režima, za kar se socialdemokrati imajo javno deklarirano s strani

da smo poslanci, še posebej pa podpredsednica Državnega zbora, dolžni delovati v skladu z veljavno zakonodajo, Poslovnikom in Ustavo. In veljavna zakonodaja trenutno, kar se praznikov tiče, govori o tem, da 15. septembra Slovenija praznuje

prosim, da poveste kateri člen Poslovnika je bil kršen s tem, ko je predlagateljica čestitala prihajajoči praznik. Pri čemer ni absolutno kršila nobenega zakona, ker je čestitala ob prazniku, kakor ga je poimenovala občina, ki je organizatorka. Povejte mi, kateri člen Poslovnika sem kršila. Razumem pa, zakaj se je to zdaj razvija v neko debato oziroma razumem; amandmaji niso bili vloženi pa je potrebno razpravljati, saj mi je tudi to jasno. Prosim pa, da poveste konkretno, kateri člen Poslovnika

vam lahko seveda tudi vzamem besedo. Torej povejte mi, kje in konkretni člen Poslovnika je bil kršen oziroma zdaj o njem govorite. O prvem predlogu je kolega že odločil, je opozoril, nimam nobene težave s tem.

Dobre živce morate imeti, verjamem. Ampak poglejte, to, kar smo zdaj poslušali, seveda niso bili postopkovni predlogi. Moj postopkovni predlog je bil, da pač prekinete to, daste poslancu opomin, ki je pač naredil zdaj en cel, en cel cirkus iz tega, kar ste pač vi, verjamem, ne da bi, ne vem, citirala zdaj zakon, ampak ste pač to, kar vi mislite v svojem srcu tudi izrekla na koncu. Jaz čestitam vsem Primorkam in Primorcem za priključitev, tisti, ki bi želeli imeti priključitev, za vrnitev, če želijo imeti vrnitev. Ja, vi delate ta cirkus iz tega. Nehaj zdaj, gospod Reberšek, se tamle,

Hvala lepa, predsedujoča. Jaz imam pa nasproten predlog, da gospoda Černača in vsem tistim, ki mu bodo še sledili, ne prekinjate in pustite, da povede. Kajti boljše reklame,

Opozorilo. Kar lahko gremo naprej. Besedo ima Poslanska skupina Levica, če se ne motim. Doktor Matej Tašner Vatovec. Ali je … Ne, se opravičujem. se opravičujem, ampak ta krog postopkovnih, ki to ni bil, je povzročil malo zmede. Torej, najprej ima seveda besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovani kolegice in kolegi. Socialni demokrati smo v preteklih letih že večkrat predlagali spremembo imenovanja praznika vrnitve Primorske v praznik priključitve Primorske k matični domovini. Nazadnje so v prejšnjem mandatu Državnega zbora takšen predlog novele Zakona o državnih praznikih predlagali naši trije primorski poslanci. Žal takrat predlog ni bil sprejet. Tudi tokrat pobuda za spremembo poimenovanja praznika prihaja s strani naše primorske poslanke, kolegice magistre Meire Hot, na katero Primorke in Primorci redno naslavljajo pobude, da bi prišlo do poimenovanja primorskega praznika, ki ga bomo tudi letos obeležili 15. septembra to je dan, ko se spominjamo uveljavitev Pariške mirovne pogodbe, s katero se je večina Primorcev priključila matičnemu narodu. 26. TRAK (VI) 16.05 (nadaljevanje) Zakaj se torej predlaga sprememba imena? Zakaj bi po toliko letih razmišljali o preimenovanju praznika, ki nas spominja na enega izmed najpomembnejših trenutkov naše zgodovine? Odgovor na to vprašanje je pravzaprav zelo preprost. Pobude za spremembo poimenovanja tega praznika v našem javnem, predvsem v lokalnem okolju obstajajo že leta. Na Primorskem namreč že od nekdaj praznujejo priključitev Primorske k matični domovini in nikoli vrnitve. Tudi ob letošnjem prazniku je mogoče videti številna vabila in plakate s takšnim poimenovanjem praznika, kot ga predlagamo mi. Tako praznik namreč poimenujejo primorske občine, različna društva in združenja. Ljudsko poimenovanje uporabljajo tudi lokalni mediji, ko poročajo o slavnostnih prireditvah. To lokalno ljudsko poimenovanje in praznovanje praznika velja še posebej poudariti, saj je praznik priključitve Primorske k matični domovini namenjen predvsem Primorcem, saj odraža njihov ponos in ljubezen do domovine in Primorske. S tem praznikom se spominjamo tudi prvih upornikov proti tiraniji fašizma v Evropi in pogumnih borcev proti nacističnemu okupatorju. Ta zgodovina mukotrpnega boja, tudi zmagoslavja, je zapisana v zavesti Primork in Primorcev na vsakem koraku življenja. Zato je tudi naša dolžnost, da se odzovemo na večletne pobude, da bi praznik nosil ime, s katerim se ljudje identificirajo. Uresničitev želja, da bi ime praznika tudi uradno odsevalo njegovo dejansko poimenovanje, ki je zakoreninjeno med ljudmi, bi zgodovinski pomen tega praznika le še nadgradila. Trditev, da nam je bila Primorska vrnjena, lahko zveni, kot da je šlo zgolj za spontan in samoumeven proces, ki ni zahteval nobenega vojaškega, političnega in diplomatskega napora. Če je bila nam Primorska zgolj vrnjena, potem lahko nekateri trdijo, da je bil nesmiseln tudi narodnoosvobodilni boj, da so bile vse žrtve neizmeren pogum in požrtvovalnost borcev v boju proti okupatorju nepotrebna, saj bi ozemlje po koncu vojne tako ali tako pripadalo Jugoslaviji. A vendar neizpodbitno dejstvo je, da se ta ozemlja niso vrnila, temveč so se izborila, najprej v mukotrpnem, požrtvovalnem boju proti okupatorju, kasneje pa s političnimi in diplomatskimi dejanji, ki so privedli do podpisa pariške mirovne pogodbe, s katero je bila Primorska dokončno priključena Jugoslaviji. Strah, da bi preimenovanje praznika vplivalo na mednarodno priznane pogodbe, s tem pa tudi meje, je prav tako neupravičeno. Pariška pogodba, ki jo je podpisalo 21 držav, vključno z Jugoslavijo in Italijo, ni mogoče kar tako spremeniti. Meja med Slovenijo, ki je bila del nekdanje Jugoslavije in Italije, je dokončno določena z Londonskim memorandumom in Osimskim sporazumom. In ne nazadnje, leta 1992 je Italija priznala Slovenijo kot neodvisno in suvereno državo, s tem pa tudi njeno teritorialno celovitost na ozemlju, ki ga je Slovenija kot republika zavzemala znotraj nekdanje Jugoslavije. Skratka! Socialni demokrati podpiramo preimenovanje praznika, saj smo prepričani, da se je politika dolžna odzvati na hotenja ljudi, da ime praznika tudi uradno odseva njegovo dejansko poimenovanje v lokalnem okolju. S tem pa bomo praznik le še bolj približali ljudem, ki ga že leta praznujejo.

Danes bomo končno tudi uradno z zakonom popravili poimenovanje osrednjega praznika Primorske, na tak način, da bo ustrezal zgodovinskim dejstvom in da bo skladen tudi s tem, kako ga že od nekdaj praznujemo in obeležujemo Primorke in Primorci. Obeleževanje dneva priključitve in ne vrnitve je od nekdaj del primorske tradicije in tudi naše kolektivne identitete. Ta termin brez izjeme uporabljajo vse primorske občine, vsa borčevska društva in združenja, ki organizirajo slavnostne prireditve. Edino prav je, da tudi nacionalna raven danes na tem mestu si lahko privoščim reči Ljubljana, razume in prepozna to našo tradicijo. Bojazen, ki se je pojavljala ob vložitvi zakona in se na žalost še vedno, da bo izraz priključitev Primorske povzročil ne vem kakšne neugodne mednarodne pravne in politične posledice je seveda popolnoma neupravičena in razkriva v prvi vrsti predvsem eno stvar in to je vse preveč servilen odnos, ki ga imamo ko gre za nerazrešena vprašanja z Rimom. Prav nam daje namreč mednarodno priznana pariška mirovna pogodba in prav nam dajejo predvsem zgodovinska dejstva, zapisi in razlage priznanih zgodovinarjev vseh vpletenih, narodnosti nenazadnje tudi, če želite, mešane strokovne komisije. V kolektivni identiteti Primorcev je priključitev izid dolgoletnega in predvsem požrtvovalnega boja za 27. Preživeli smo namreč desetletja poitalijančevanja in represije, požigov, skvadrističnih pohodov in na koncu še grozote druge svetovne vojne. Mi smo jih zgolj preživeli. Najprej smo 15. maja 1921 organizirali v Marezigah pri Kopru enega prvih organiziranih uporov proti fašizmu v Evropi, kasneje smo bolj organizirano s Tigrom in borbo v soseščini, tudi z bližnjo Labinsko republiko in ne nazadnje v narodnoosvobodilnem boju ta upor tudi nadaljevali vse do osvoboditve. Skozi upor si nismo izborili zgolj pravice, da govorimo svoj jezik in izražamo svojo kulturo, ampak tudi, da zgradimo nekaj novega, neko svobodno in enakopravno družbo, in vse to je tudi tisto, kar je gnalo in privedlo do priključitve. Vesel sem, da smo zakon skupaj vložili vsi primorski poslanci in poslanke koalicije, seveda s podporo vseh koalicijskih poslanskih skupin in da bomo končno še enkrat popravili to zgodovinsko napako na katero smo opozarjali že desetletja.

Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani poslanke in poslanci, spoštovani državljanke in državljani in spoštovani moje Primorke in Primorci! Državljani imamo pravico, da sami poimenujemo svoj državni praznik, ki utrjuje kolektivni spomin slovenskega naroda na končanje 30-letne nasilne razklanosti, trpljenja in potujčevanja primorskih Slovencev in ponovno bivanje skupaj z matičnim narodom. Slovenci smo uradno sicer že dobili spominski dan, kjer se poklonimo neomajni zvestobi slovenstvu in zastavonošam najstarejšega antifašizma v Evropi, a žal z napačnim imenom. Spomin na trpljenje in upor fašizmu so zlasti na Primorskem z različnimi dogodki pietetno obeleževali tudi že pred uradnim praznikom, spominjali smo se raznarodovalne politike, italijanskega fašizma in herojstva narodnoosvobodilnega boja ter dajali večni opomin, da se grozote in trpljenje pod fašizmom, ki so ga Primorci prvi občutili, ne bi nikoli več ponovile. Spomin boja za slovenski jezik in kulturo seže od partizanskega boja do tržaških procesov, delovanja organizacije Tiger, primorskih upornih duhovnikov, do požiga Narodnega doma v Trstu. Če že hočemo pristati na tezo o razdeljenosti zgodovinske stroke pri tem vprašanju, kljub temu, da so se nekoč zgodovinarji ravno pred tem visokim zborom že zedinili, da je beseda priključitev zgodovinsko točna, potem nam ostane še politična presoja, pa tudi politična presoja v nobenih okoliščinah ne more spregledati zgodovinskih dejstev, jasne volje Primorcev in naše dolgoletne tradicije poimenovanja praznika. Neizpodbitni zgodovinski temelj za poimenovanje praznika je v proglasu Osvobodilne fronte iz 16. septembra 1943, ki proglaša priključitev Slovenskega primorja svobodni in združeni Sloveniji. Glede na izvirnost besede v izvirnem proglasu je odgovor, s katero besedo naj se poimenuje praznik, povsem enostaven, priključitev. Ta izraz je edini pravilen tudi v luči volje Primork in Primorcev, ki kolektivno žrtev nosi v osebi in jo tudi živijo že ves čas praznujejo pod tem imenom, žal pa tista vlada, ki je prva uvajala ta praznik, tega ni želela upoštevati, in je svojo argumentacijo osredinila okoli političnih pogledov, ki so jim pač ustrezali takrat in ustrezajo še danes. Gibanje Svoboda na čelu s primorskimi poslankami in poslanci zavest in voljo Primorcev dobro razume. Za nas je enako kot poimenovanje in obeleževanje državnega praznika pomemben naš odnos do Primorske in Slovencev onkraj meja tudi danes. Slednji so še danes živi pomnik borbe za obstoj slovenstva. Tako kot je prav, da vsakršna simbolna dejanja antifašizma vključimo vse, ki so v njem sodelovali, je nujno tudi, da kot država pokažemo jasno odklonilno stališče do današnjih dejanj, ki organizirano obujajo fašistični duh, revizionistično govorijo o izgubljenih ozemljih ter tragične povojne dogodke izrabljajo za to, da zločince spreminjajo v žrtve, ter vso krivdo za nasilje pripisujejo tistim, ki niso začeli vojne in niso bili agresorji. Ideja fašizma je še vedno živa in jo žal najdemo tudi pri nas, njena pot pa se vedno konča pri potvarjanju preteklosti in podpihovanju sovraštva ter nasilja na osnovi narodnostnih, rasnih, verskih in spolnih predsodkov. (nadaljevanje) uporabim besede našega kolega Martina Premka: "Naše ozemlje smo Slovenci z uporom proti fašizmu in narodnoosvobodilnim bojem sami priključili nazaj. Vse zasluge za to imajo tako naši partizani, tigrovci in vsi ostali domoljubi, ki so se uprli fašizmu. Spomin na to ne sme nikoli izginiti ali umreti. Zgodovinski spomin je eden od dejavnikov, ki tvori narod poleg ozemlja, jezika in kulture, zato je brisanje našega narodnega spomina enako trganju našega ozemlja ali uničevanju našega jezika." V Poslanski skupini Svoboda bomo Predlog zakona o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji soglasno podprli. V mojem srcu je in bo vedno ostal praznik priključitev Primorske k matični domovini. Zdaj bo pa spet postopkovno. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Danijel Krivec. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav predstavniku Vlade, kolegice in kolegi! Vlada Janeza Janše je leta 2005 predlagala, da je 15. september postane praznik vrnitve Primorske k matični domovini. V strokovnih zgodovinskih krogih je bilo tako glede datuma kot poimenovanja praznika takrat veliko soglasje. Na ta dan je bila leta 2047 uveljavljena mirovna pogodba. Primorci smo se takrat zelo razveselili, da je Vlada takrat Janeza Janše kot prva prepoznala kako pomembno je, da Primorska dobi svoj praznik, ki si ga nedvomno zasluži kot poseben spominski dan prav, zaradi zvestobe slovenstvu, ohranjanju identitete in boja proti fašizmu. Z današnjim predlogom zakona se spreminja ime praznika 15. septembra, ki je sedaj v veljavnem zakonu vrnitev Primorske k matični domovini v priključitev Primorske k matični domovini. Iz uvoda zakona izhaja, da predlagatelji zakon spreminjajo izključno iz ideoloških razlogov, saj poimenovanje priključitev uporablja v odloku samo Vrhovni plenum OF 16. septembra 2043 in očitno samo, zaradi tega bi se moral praznik imenovati priključitev. Odlok vrhovnega plenuma OEF nikoli ni imel nikakršnega pomena v mednarodnem pravu, kot so to na primer imeli mirovna pogodba iz leta 1947, londonski memorandum oktobra 1954 ali pa osimski sporazumi. Spoštovane kolegice in kolegi, danes bomo ponovno odločali o preimenovanju, ki je bilo v mandatu Marjana Šarca že zavrnjeno, zato je dobro, da res premislimo, gre torej za povsem neprimeren in škodljiv izraz, ki ima lahko tudi mednarodno pravne posledice in sicer v korist Italije, saj nakazuje na to, da Primorska nikoli ni bila del matične domovine in jo je za to potrebno priključiti. Za razliko od izraza vrnitev, ki pa jasno izkazuje, da je bila Primorska pred tem del matične domovine oziroma da so v tem delu vedno živeli Slovenci. Vrnitev pomeni, da se vrneš domov, tja, kjer je tvoj rod, tja, kjer so že stoletja živeli Slovenci, kjer je že stoletja živelo in dihalo slovenstvo. Če pa govorimo o priključitvi, priznavamo, da ta dom nikoli ni bil naš; pravzaprav priznamo, da je bil vedno italijanski, kar je zgodovinska neresnica. Primorci smo bili vedno narodno zavedni in predani slovenstvu, zato tega ne moremo sprejeti. Sicer pa, spoštovane kolegice in kolegi, tudi iz zgodovine poznamo primere, ko je jasno, kaj pomeni izraz priključitev in kaj pomeni izraz vrnitev. Julij Cezar je recimo priključil Galijo Rimskemu cesarstvu, ni pa je vrnil v Rimskem cesarstvu. Hitler je priključil Avstrijo, ni pa vrnil v Nemčiji torej skozi zgodovino jasno vidimo kaj pomeni razlika med izrazom priključitev in vrnitev. Žalostno je tudi, da državni organi in tudi Občina Vipava ne spoštuje zakonodaje, ki velja v Republiki Sloveniji in pošilja dopise in vabila s poimenovanjem priključitev, kar je evidentna kršitev veljavnega zakona, ki še ni spremenjen. Še huje pa je, ko pravnica in predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar uporablja izraz priključitev in kot najvišji predstavnik Republike Slovenije krši veljavno zakonodajo. Po opozorilu na Twitterju to popravi, kar lahko štejemo v dobro. Imeli smo pa priliko, ko predsednica Državnega zbora reče, da ni treba spoštovati zakonodaje in da ona pač čuti tako kot mora. Ampak zakoni veljajo za vse in upam, da tudi za najvišjo v tem parlamentu. Zato v Slovenski demokratski stranki ob tem ponovno poudarjamo, da se ne strinjamo s predlagano spremembo, ki predvideva, da se izraz vrnitev nadomesti z izrazom priključitev, torej, da se praznik vrnitve Primorske k matični domovini preimenuje v praznik priključitve Primorske k matični domovini. Preimenovanju nasprotujemo, saj ne gre zgolj za spremembo poimenovanja, ampak gre za spremembo zgodovinskega stališča. Beseda priključitev ne ustreza niti dejanskemu stanju, niti dejanski resnici. Predlagana sprememba ni utemeljena z zgodovinsko resnico, saj je bistvena / znak za konec razprave/ terminološka razlika med priključitvijo in vrnitvijo, prav tako pa gre za povsem neprimeren in škodljiv izraz, ki izraža da Primorska nikoli ni bila del matične domovine in jo je bilo za to potrebno priključiti, s priključitvijo, je pa absurdno in žalostno, da pridete s takim predlogom zakona v trenutku, ko imate tisoč in en problem v tej državi. Ljudem ste obljubljali prihodnost, ne pa ukvarjanje s preteklostjo, zdaj pa vidimo, da se uklanjate neki minorni skupini ljudi, ki še vedno živi v 40 letih, v času NOB-ja, in to vi uporabljate. Žalostno. V Poslanski skupini SDS bomo glasovali proti preimenovanju. Jaz bi samo opozorila, da pa prav vsi poslanke in poslanci moramo tudi spoštovati Poslovnik Državnega zbora, ki zelo jasno pove, da ne smeš polemizirati s poslankami in poslanci v stališčih in da se mi zdi skrajno nekorektno, spoštovani podpredsednik, da ste zdaj to stališče izkoristili za neposredni napad name, neprimeren, prav tako vas pa, bi vam pa tudi, bi vas pa tudi opozorila, da če nekdo uporabi to besedo, ki se je uporabljala, pa ne bom zdaj ponovila, je tudi zato, ker toliko živi v zavesti vseh Primork in Primorcev, da marsikdo niti ne namenoma pove, priključitev namesto vrnitev, kar vam izkazuje samo in pritrjuje dejstvu, da imamo prav pri predlogu, ki ga danes predlagamo. Kot zadnji ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati. Zanjo kolega Aleksander Reberšek. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Spoštovani državljanke in državljani, zdaj pa dobro poglejte, s čim se mi v tej državi ukvarjamo. Koalicija želi preimenovati praznik, vrnitev Primorske k matični domovini, ki ga praznujemo čez pet dni, 15. septembra in ga želi preimenovati v Priključitev Primorske k matični domovini. Od februarja do danes, se pravi sedem mesecev ste čakali, da se boste čez pet dni hvalili kaj ste naredili, ker če bi to sprejeli že februarja, verjetno danes nihče ne bi več vedel za to. Pozorno me poslušajte. Boris Pahor je v zvezi z identičnim poskusom spreminjanja imena praznika v preteklosti dejal: "Dobili smo samo vrnjeno nazaj, kar nam je bilo odvzeto", poslance pa je takrat pozval, naj poimenovanja ne spreminjajo. "Ne črtajte tega, to je bilo krvavo plačano.", je dejal. A vam v koaliciji ni jasno, da priključiš nekaj, kar ni bilo tvoje, vrnjeno pa ti je nekaj, kar je bilo tvoje od nekdaj in ti je bilo odvzeto. Za kaj se gre? Hranite svoje volivce z ideološkimi temami, ker s svojim delom nimate kaj pokazati. Pardon, imate. Nakup sodne stavbe, 13 tisoč računalnikov, protizakonito izplačana nagrada Svetlani Makarovič, 30 tisoč stanovanj, pa ni. Se spomnite besed predsednika vlade Roberta Goloba? Sto hiš na mesec, sto hiš na mesec za poplavljence, ki jih ni. Pacienti še kar čakajo na storitev in še malo dlje bodo čakali zaradi te nesposobne Vlade. Odgovorov na te probleme ni, reform ni, dejanj ni, zato takšni zakoni od katerih narod nima nič oziroma, če povem drugače, kot najbolj nesposobna Vlada, ki še svojega evropskega komisarja komaj predlaga in ta ista nesposobna Vlada s svojim delom nima kaj pokazati, se ukvarjajo s preimenovanjem praznikov. Piknik diplomacija, piknik zakonodaja. Vlada Roberta Goloba in koalicija, spravite se v red in se začnite ukvarjati z resnimi problemi preprostih državljanov. Celo tako daleč gremo, da praznik, čeprav zakon še ni sprejet, preimenuje celo predsednica države in občina Vipava, ki vabi na proslavo priključitve. S tem nadaljujejo tudi poslanci koalicije. Zdaj pa dejstvo. 16.25 (nadaljevanje) prikolico, gospe in gospodje, Primorska nikoli ni bila prikolica, ampak je vedno bila naš dom. V Novi Sloveniji bomo glasovali proti. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade. Ugotavljam, da ni nihče prisoten. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici magistri Nataši Avšič Bogovič. To je pa napaka v mojem tekstu… Se opravičujem, predsednica Odbora za okolje in prostor, na kratko. Spoštovane, spoštovani! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog novele Zakona o rudarstvu, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja pojasnil, da se na področju rudarstva soočamo z zapiranjem klasičnih rudnikov, hkrati pa se povečujeta pridobivanje in poraba drugih mineralnih surovin zaradi povečanega obsega gradbenih del v državi. Na drugi strani se področje rudarstva v okviru ministrstva sooča s številnimi izzivi, saj se v preteklih letih ni sledilo kadrovskim in organizacijskim spremembam, zato so potrebne ustrezne zakonske spremembe, ki bodo naslovile nove razmere na področju rudarstva. V skladu s tem na ministrstvu pripravljajo akcijski načrt za odpravo zamud na tem področju, v prihodnosti pa bo potrebno pripraviti sistematično ureditev zakona. V okviru predlaganega zakona pa predlagatelj naslavlja le najbolj pereče potrebe, ki pa se nanašajo na učinkovitejše izvajanje postopkov za podaljšanje rudarskih pravic, na urejanje izvedbe strokovnih strokovnih izpitov v rudarstvu in na povečanje možnosti zaposlovanja dodatnih rudarskih inšpektorjev z znižanjem izobrazbene ravni za eno stopnjo. V skladu s tem pričakujejo, da bo predlagani zakon prispeval k hitrejšim postopkom pri podaljšanju rudarskih pravic, uredil izvedbo strokovnih izpitov in povišal število zaposlenih rudarskih inšpektorjev. Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona proučila z vidika njegove skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajno tehničnega vidika ter o tem pripravila pisno mnenje. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je poudarila, da so v okviru mnenja opozorili zlasti na ustavno pravni vidik, na spornosti z vidika 38. člena Ustave, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter na spornosti z vidika načela legalitete in načela delitve oblasti. Izpostavila je, da so podali pripombe s pravno sistemskega vidika, predvsem uporabe terminologij. Poudarila je, da predlogi amandmajev za amandmaje odbora v večji meri upoštevajo pripombe iz pisnega mnenja in da so z dodatnimi pojasnili ministrstva odpravljene nejasnosti glede zakonskih rešitev. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je poudaril, da komisija predlog zakona podpira in da nima vsebinskih pripomb na pripravljene zakonske rešitve, ki so po njenem mnenju potrebne za učinkovitejše vodenje postopkov na področju rudarstva. Ob tem je izpostavil, da je komisija zaznala dileme, ki terjajo obsežnejše zakonodajne spremembe v prihodnosti. Po mnenju komisije nižanje izobrazbene ravni za rudarske inšpektorje pomeni kratkoročno rešitev za naslavljanje kadrovske problematike rudarske inšpekcije. Povedal je tudi, da komisija opozarja na zagotavljanje zagotavljanje strokovnega umeščanja kamnolomov in peskokopov v prostor ter na učinkovit nadzor pristojnih služb nad izkoriščanjem mineralnih surovin. V razpravi sta opozicijska poslanca izpostavila, da je po njunem mnenju predlagana rešitev nižanje izobrazbene ravni za rudarske inšpektorje slab zgled za druge inšpekcijske službe, predstavlja tveganje za varnost in pomeni nižanje ugleda inšpektorjev. Po njunem mnenju obstaja kader z ustrezno izobrazbo in izkušnjami, ter da bi bilo vredno premisliti razlog za nezainteresiranost zaposlovanja na tem področju v povezavi z nizkim plačilom, ki ga prejemajo rudarski inšpektorji. Povedala sta tudi, da bi si morali prizadevati za ohranjanje nivoja strokovnosti 31. TRAK: (SC) – 16.30 (nadaljevanje) izpostavila sta še, da se s predlogom zakona zgolj podaljšuje obstoječe stanje. In da bi akcijski načrt ministrstva na področju rudarstva moral že biti narejen. Koalicijska poslanca pa sta poudarila, da je kadrovski manko na področju zaposlovanja rudarskih inšpektorjev potrebno inšpektorjev potrebno čim prej nasloviti in da se izobrazbena raven za rudarskega inšpektorja spreminja le za površinske kope, za podzemne pa ostaja enaka. Ob tem se tudi ne spreminja število let delovnih izkušenj, tako da je po njunem mnenju dvom glede pomanjkanja strokovnosti odveč. Prav tako predlog zakona na sprejemljivejši način spreminja kadrovsko sestavo komisije, ki izvaja strokovne izpite na področju rudarstva. Izpostavila sta še, da novelo zakona podpirata tako Skupnost občin Slovenije kot Državni svet. Ob koncu razprave so predstavniki predlagatelja dodali, da bo predlog zakona pohitril postopke in odpravil pravne zamude, ki so vezane na podaljševanje rudarskih pravic. Poudarili so, da glavnino področja rudarstva v Sloveniji predstavlja precejšnje število površinskih kopov mineralnih surovin za gradbeništvo. Zato je potrebno ustrezno število rudarskih inšpektorjev, ki pa jih primanjkuje. V skladu s tem je predlagana sprememba glede nižanja izobrazbene ravni za površinske kope poskus kope poskus reševanja te problematike, ki po mnenju predlagatelja ne bo vplivala na kakovost inšpektorskih nadzorov. Odbor je po razpravi sprejel svoje amandmaje k 2., 3. in 4. členu in nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj ter jih sprejel. Hvala. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Svoboda bo predstavil gospod Teodor Uranič. Izvoli. Spoštovani! Upokojitve in prezaposlitve ter pomanjkanje interesa za opravljanje poklica rudarskega inšpektorja so ključni razlogi za nastanek kadrovske vrzeli na Inšpekciji za naravne vire in rudarstvo. Že tako okrnjeno sestavo inšpekcijskih služb, ki vodijo postopke za podelitev novih rudarskih pravic in koncesij za izkoriščanje mineralnih surovin ter izvajajo nadzor nad zakonitostjo izvajanja obstoječih pravic in vodijo postopke za njihovo podaljšanje, so še dodatno obremenila okoliščine povezane s sanacijo in obnovo po poplavah, ki so Republiko Slovenijo prizadele avgusta 2023. Zaradi povečanja potreb po mineralnih surovinah, ki so odraz trenutnih razmer, je potrebno še dodatno okrepiti nadzor nad zakonitostjo izkoriščanja. In sicer predvsem v luči sklenjenih koncesijskih razmerij in podeljenih rudarskih pravic ter morebitnih negativnih vplivov na okolje, ki lahko nastanejo kot posledica nezakonitih nadomeščanj mineralnih surovin z odpadki in predpisanih, a neizvedenih sanacijskih ukrepov. Na navedene razmere in ob upoštevanju omenjenih okoliščin se je Vlada Republike Slovenije odzvala s spremembo določb veljavnega Zakona o rudarstvu, kjer so predpisani izobrazbeni pogoji za pridobitev poklica rudarski inšpektor. Cilj predlaganih sprememb je povečanje zaposlitvenih možnosti in zapolnitev kadrovskih vrzeli na Inšpekciji za naravne vire in rudarstvo. V določbah, kjer so predpisani pogoji in merila za zaposlovanje rudarskih inšpektorjev veljavni zakon določa tudi pristojnosti, naloge in kadrovsko sestavo komisije, ki organizira in izvaja strokovne izpite za kandidate za rudarske inšpektorje. Ker je tudi delovanje slednje neposredno povezano z aktualnim stanjem na področju kadra, se s predlagano novelo zakona spreminja vsebina v delu, kjer je predpisana kadrovska sestava komisije oziroma se spreminja število članov komisije iz vrst rudarskih inšpektorjev. Veljavni zakon namreč predpisuje, da mora biti v komisijo imenovanih pet rudarskih inšpektorjev, na inšpektoratu pa so trenutno zaposleni zgolj štirje. Namen predlagane spremembe torej ni zagotoviti zgolj operativnost same komisije, temveč vsebinska uskladitev predpisa z aktualnimi razmerami. Vsebinska uskladitev pa je nujna tudi med Zakonom o rudarstvu in Zakonom o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij in sicer v delu, kjer so določeni roki za podaljšanje obstoječih rudarskih pravic in koncesij. V interventnem zakonu iz leta 2023 je bilo določeno, da morajo vsi tisti imetniki koncesijskih pogodb, ki želijo podaljšati njihovo veljavnost, vlogo za podaljšanje predložiti pristojnim organom eno leto pred potekom veljavnosti. 32. TRAK: (VP) 16.35 (nadaljevanje) določbe v Zakonu o rudarstvu, kjer je določen šestmesečni rok, je namen predlagane novele tudi poenotenje vsebin obeh zakonskih predpisov ter zagotavljanje pravne varnosti koncesionarjev oziroma imetnikov rudarskih pravic. Z navedenimi spremembami Vlada Republike Slovenije stremi k boljšemu upravljanju naravnih virov in zaščiti okolja pred potencialno škodljivimi posledicami nezakonitih praks v rudarstvu. V Poslanski skupini Svoboda bomo zato predlagane spremembe soglasno podprli, saj so nujne za zagotovitev učinkovitega in zakonitega delovanja v tem pomembnem gospodarskem sektorju. Hvala. Hvala. Gospod Rado Gladek bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem! Vlada Republike Slovenije je poslala v proceduro Predlog zakona o spremembah Zakona o rudarstvu po skrajšanem postopku. Predlagatelj navaja, da se je zaradi upokojitve in prezaposlitve rudarskih inšpektorjev število zmanjšalo, prav tako naj bi bilo prijav na razpise za nove inšpektorje manj. Med glavnimi ovirami je nenavadna sorazmernost med plačo ter zahtevnostjo dela in zahteva ravnjo izobrazbe v veljavnem Zakonu o rudarstvu. Zaradi pomanjkanja kadra na trgu se ocenjuje, da je za izvajanje rudarskega inšpekcijskega nadzora dovolj druga stopnja ravni izobrazbe v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolsko, visoko visoko šolstvo, rudarske in geotehnološke stroke, za izvajanje rudarskega inšpekcijskega nadzora na površinskih kopih pa prva stopnja ravni izobrazbe v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, s čimer bi povečali zaposlitvene možnosti razpoložljivosti kadra na tem področju. Spreminja se tudi rok za pravočasno vložitev vloge za podaljšanje rudarske pravice za koncesionarje, ki se jim koncesijsko razmerje izteče prej kot v 18 mesecih po uveljavitvi tega zakona, medtem ko se rok za vložitev vloge za podaljšanje rudarske pravice podaljšuje 6 na 12 mesecev. Spremeni se tudi 111. člen zakona, ki se nanaša na sestavo komisije za strokovne izpite v rudarstvu. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predloga zakona o spremembi Zakona o rudarstvu ne bomo podprli in bomo glasovali proti, ker ne pristajamo na nižanje stopnje izobrazbe za rudarske inšpektorje, ker je s tem lahko ogrožena varnost zaposlenih in ker se s tem znižuje ugled inšpekcijskih služb. Hvala lepa.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 Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Pomen rudarstva v Sloveniji za gradbeništvo in ostale sektorje, kot so steklarska, livarska in papirna industrija, je velik. Tudi zato bi morala Vlada storiti vse, da bi sektorju omogočila čim bolj normalno poslovanje. Gradbena podjetja so že ob lanskem sprejemu novele izrazila pričakovanje po spremembi zakonodaje, ki bi omogočila odpiranje novih kamnolomov, kar bi zmanjšalo pritisk na povečanje cen mineralnih surovin, potrebnih za izvajanje infrastrukturnih projektov. Obstoječa zakonodaja namreč praktično onemogoča odpiranje novih gramoznic in kamnolomov in že danes se velik del materiala pripelje iz tujine, kar zaradi večjih stroškov prevozov dviguje cene in povečuje ne nazadnje tudi CO2 odtis. Pristojno ministrstvo je takrat za letošnje leto napovedovalo, da se bo začetek postopka Zakona o rudarstvu, začel postopek Zakona o rudarstvu, ki bo urejal odprta vprašanja o rudarstvu. Pred nami je sedaj novela, ki je žal bolj gašenje kot celovit pristop k reševanju. Največji problem v praksi predstavljajo koncesionarji, ki so koncesijo pridobili že na podlagi starega zakona; svoje poslovanje bi morali prilagoditi zahtevam novega zakona, pa tega niso storili. Prvo interventno podaljšanje za obdobje 18 mesecev je bilo zagotovljeno v času prejšnje vlade, drugo podaljšanje za 30 mesecev pa je bilo zagotovljeno maja 2023. Pri tem drugem podaljšanju smo se poslanci NSi vzdržali, da bi novi Vladi dali čas, da zadeve lahko ustrezno reši. Decembra 2022 je bilo vloženih preko sto vlog za podaljšanje koncesij oziroma rudarskih pravic, maja 2023 je na pregled čakalo še 80 vlog. Ključno vprašanje za ministrstvo je, kakšno je stanje rešenih vlog danes. V razpravi (nadaljevanje) lani jasno opozorili, da Golobova vlada v enem letu ni bila sposobna organizirati ustrezne obravnave vlog. Sprašujem se, kaj je po več kot dveh letih te Vlade drugače? Problem v praksi je, da se je razvila neustrezna praksa, da koncesionarji vlagajo nepopolne vloge, zgolj za to, da sledijo predstavljenemu, postavljenemu šestmesečnemu roku. 53.(?) člen Zakona o rudarstvu jasno opredeljuje, da mora popolna vloga vsebovati vse potrebno. S potrjenim rudarskim projektom mora koncesionar razpolagati že v trenutku vloge za podaljšanje. Prav tako je ključna predpostavka obstoj zalog in sprejem OPN in OPPN. Vsega tega velikokrat koncesionar nima urejenega, torej deluje v nasprotju z zakonodajo. Novela se loteva tudi reševanja vprašanja zmanjševanja števila rudarskih inšpektorjev zaradi upokojitev in prezaposlitev. S tem je delo inšpektorata okrnjeno, je zapisala Vlada in opozorila, da se z zmanjšanjem nadzora odpirajo možnosti za povečanje kršitev, ki pa imajo lahko nepopravljive posledice na prosto okolje in naravo. Zatečeno stanje je bilo možno predvideti in ukrepati širše, a tudi tukaj smo priča rokohitrskemu gašenju problema in ne širšemu vladnemu odzivu. Zaradi kadrovskega pomanjkanja rudarskih inšpektorjev se zmanjšuje tudi število članov izpitne komisije, poleg tega pa se niža, kot je bilo že rečeno, izobrazbe, potrebna izobrazbena stopnja za rudarske inšpektorje. Kot vemo, stanje na področju kopov mineralnih surovin je v številnih primerih neurejeno, pravi divji zahod. kopi delujejo izven določenih območij, pridobivanje, pridobivalnih površin, brez ustreznih soglasij, brez sprejetih prostorskih načrtov, ogromno je nasprotovanja lokalnih skupnosti in okoliških prebivalcev. Na drugi strani pa se je potrebno zavedati, da bi zaprtje teh kopov pomenilo ogromne negativne posledice za gradbeno operativo. Namesto, da ministrstvo kope zapira, bi morala najti ustrezne rešitve, da se ti kopi ohranijo in da delujejo skladno z zakonodajo. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da se Vlada prepočasi in parcialno / znak za konec razprave/ loteva reševanja že dolgo znanih problemov,

Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Rudarstvo v Sloveniji ima dolgo in bogato zgodovino, saj je bilo pomemben del gospodarstva in razvoja slovenskih dežel skozi stoletja. Danes pa je rudarstvo v Sloveniji precej manjše in omejeno na nekaj dejavnosti, usmerjeno predvsem v pridobivanje gradbenih materialov. Kamnolomi in peskokopi zagotavljajo mineralne surovine, ki predstavljajo gospodarsko rast in napredek, hkrati pa ob neučinkovitem nadzoru predstavljajo tveganje za okolje in zdravje ljudi zaradi velikih posegov v okolje in prostor. Zato je ključnega pomena, da zagotovimo učinkovit nadzor pristojnih služb na državni ravni nad izvajanjem rudarskih del. Ravno tako menimo, da je v postopku pridobivanja rudarske pravice pomembno ali zainteresirana pravna ali fizična oseba ter predlagano območje izpolnjujeta pogoje za pridobitev rudarske pravice. Zato se bo z določitvijo novega roka za vložitev vloge za podaljšanje rudarskih pravic in koncesij, s tem omogočilo, da se tudi zahtevnejši postopki izvedejo pravočasno. Okolje in rudarstvo sta tesno povezana, saj se lahko z nenadzorovanimi posegi močno vpliva na naravno okolje. Za zmanjšanje negativnih vplivov rudarstva na okolje so potrebne okoljske regulacije. Trajnostne tehnologije, ustrezen nadzor in način sanacije okolja po končanem rudarjenju.

Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

(Nadaljevanje) 6. septembra 2024 obravnaval Odbor za finance kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Gospa Andreja Kert bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvoli. hvala za besedo. Spoštovani! V Poslanski skupini Svoboda smo glasovali proti predlogu zakona, ki je bil vložen s strani 5 tisoč volivk in volivcev, a to še ne pomeni, da nismo slišali njihovih pozivov k reševanju problematike. A poglejmo bistvo problema, kot ga interpretira ustavno sodišče. Veljavna ureditev namreč določa, da je višina stroška prevoza na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo, za zaposlene v tujini pri tujem delodajalcu enaka kot za zaposlene pri slovenskem delodajalcu. Znesek povračil stroškov prehrane med delom pa je za zaposlene v tujini višji, in sicer je določen v višini, ki za 80 odstotkov presega znesek, ki se prizna kot najvišji neobdavčen znesek zaposlenim pri slovenskem delodajalcu. Torej, se po uredbi olajšava pri povračilu stroškov prehrane na delu celo poveča za 80 odstotkov. Zatorej gledano v duhu in načelu enakosti ne moremo pristati na predlog pod katerega so se podpisali predlagatelji. Če pogledamo še iz finančnega aspekta. Predlagatelji celo ocenjujejo, da bi bila proračunska sredstva, če bi bil zakon sprejet, zmanjšana za kar 30 milijonov evrov. Za tolikšno vsoto bi bili skupaj na boljšem vsi tisti, ki so zaposleni v tujini pri tujem delodajalcu. Hkrati pa je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora v svojem mnenju opozorila še na številne nomotehnične pomanjkljivosti, ki jih vsebuje predlog zakona. Ta med drugim ne vsebuje končne določbe, je tako v neskladju z dosedanjo parlamentarno prakso oblikovanja in sprejemanja zakonov. Poleg tega naslov zakonskega predloga ne upošteva, da gre le za eno spremembo zakona in ne spremembe in dopolnitve ZDoh-2, kar ni skladno z nomotehničnimi smernicami. Torej, smo imeli pri odločanju tako zakonodajne pomisleke kot tudi mnenje Ustavnega sodišča, da trenutna ureditev v primerjalni skupini, torej tiste, ki delajo tu in tiste, ki delajo v tujini ne obravnava različno. Zato v Poslanski skupini Svoboda predloga zakona na Odboru za finance nikakor nismo mogli podpreti. Hvala. Gospod Rado Gladek bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Delavci migranti, rezidenti Slovenije, ki se dnevno vozijo na delo v bližnje države, že več let bijejo boj za izenačitev njihovega davčnega položaja z dohodninskimi zavezanci, ki delajo v Sloveniji. Srčika problema je dejstvo, da zakonodaja vsem delavcem v Sloveniji zagotavlja povračilo sredstev za prehrano in prevoz, ki jih delodajalec mora izplačati. Višina je odvisna od panožnih dogovorov. Ureditev glede povračila prevoza, posebej pa še prehrane, je lahko rečemo unikum, saj večina evropskih držav take ureditve ne pozna. Zakon o dohodnini v 44. členu pa določa, da se dohodki iz naslova prevoza in prehrane ne štejejo v davčno osnovo dohodka. Delavcem migrantom pa strošek prevoza in prehrane ni priznan v enaki višini, kot delavcem v Sloveniji, ampak kot delna olajšava pri dohodnini. Kot že rečeno, večina evropskih držav ne pozna povračila za prehrano, prevoz pa se v nekaterih državah lahko delno uveljavlja kot davčna olajšava. Slovenija je pred leti že prepoznala težavo in tako je ena od prejšnjih vlad uveljavila posebno davčno olajšavo za delavce migrante. Ustavno sodišče je kasneje presodilo, da je takšna zakonska rešitev neustavna. Sedanja ureditev zavezancu, ki prejemajo dohodek iz delovnega razmerja s tujim delodajalcem za delo v tujini v davčno osnovo od tega dohodka ne všteva dohodek v višini stroška prehrane med delom in stroška prevoza na delo in z dela glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini, pod pogoji in do višine, ki jih na podlagi drugega odstavka 44. člena tega zakona določi Vlada, pri čemer se stroški prehrane med delom priznajo do višine povečanja za 80 procentov glede na višino, ki jo določi Vlada. Dejanska višina povračila je torej odvisna tudi od dohodninskega razreda upravičenca. Na ta način je izničen osnovni namen, ki ga zagovarja slovenska zakonodaja, po kateri višina povračila za prehrano in prevoz ni odvisna od višine osebnega dohodka. (nadaljevanje) dnevno vozi na primer iz Maribora v Gradec, lahko predstavlja strošek prevoza in prehrane blizu 10000 evrov letno, a neto znesek povračila znaša med 1500 do 5000 evrov, odvisno od dohodninskega razreda posameznika. Davčne spremembe, ki jih je uvedla prejšnja vlada, bi vsaj delno odpravila razlike, saj bi višina olajšave v leto 2025 znašala 7500 evrov, sedanja vlada pa jo je znižala na 5000 evrov. Predlagani zakon, ki ga je vložil Sindikat delavcev migrantov Slovenije s podpisi 5000 volivcev pa predlaga izenačitev položaja vseh davčnih zavezancev v Republiki Sloveniji ne glede na sedež njihovega delodajalca. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo pereče problematike, ki je povezana s stroški prevoza in prehrane delavcev migrantov, ki je izpostavljena že skoraj 20 let. Seznanjeni smo tudi s stališčem Ustavnega sodišča, ki je poudarilo, da iz načela enakosti ne izhaja zahteva, da bi morala slovenska davčna ureditev upoštevati posebnosti tuje delovno pravne in davčne zakonodaje tako, da bi bil pri obeh skupinah zavezancev po obdavčitvi zagotovljen enak razpoložljiv dohodek. Ne glede na navedeno pa smo mnenja, da bi bilo potrebno zadevno problematiko ustrezno nasloviti in najti rešitev, ki bi bila ustavno skladna in tudi v določeni meri sledila predlogom delavcev migrantov. Glede na navedeno pozivamo Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za finance, da ponovno preuči možnost, ki bi delavcem migrantom omogočila sprejemljivejšo davčno obravnavo in bi bila ob tem ustavno skladna ter ne bi v neenak davčni položaj spravila delavcev v Sloveniji. Hvala. Hvala. Gospod Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani gospod podpredsednik, kolegice in kolegi! S tovrstno tematiko se v Novi Sloveniji tudi sam osebno ukvarjamo že pravzaprav 20 let. Prvič sem se srečal z delavci migranti v Apačah. Mislim, da je bilo leta 2005, ko je tam živela še tako imenovana civilna iniciativa Apače, ki se je pozneje transformirala v Sindikat delavcev migrantov. nadaljevanju bom razložil, da smo problematiko, ki jo res rešujemo že 20 let ali več, rešili v prejšnji koaliciji, v prejšnji Vladi z Zakonom o dohodnini, ki pa ga je ta koalicija izničila. Novela zakona predlaga, da se delavcem migrantom stroški v zvezi z delom ne bi več zgolj odbijali od davčne osnove, ampak da bi se za to vrednost znižala končna davčna obveznost. Tako bi jim bila izplačana celotna vrednost stroškov. Kako to predlagatelji utemeljujejo? Ta rešitev bi privedla, pravijo, do dejanske dohodkovne izenačitve čezmejnih delavcev z delavci v Sloveniji, tako da bi se pri vseh delavcih davčno priznana povrnitev stroškov upoštevala v celotnem, torej sto procentnem znesku in sicer kot je domačim delavcem izplačano s strani delodajalca in bi se po predlagani ureditvi čezmejnim delavcem odbil od obračunane dohodnine v celotnem znesku, tako pravijo predlagatelji. Kot rečeno, Poslanska skupina Nova Slovenija je v preteklosti posvečala veliko pozornost reševanju težav, ki jih imajo delavci migranti. Naj samo omenim, Vlada je septembra 2020 na predlog ministra Nove Slovenije, Janeza Ciglerja Kralja sprejela odločitev, da se Slovenija priglasi kot stranski udeleženec v tožbi na Evropskem sodišču zoper Avstrijo, zaradi zakona, ki določa indeksacijo otroških dodatkov. Slovenija je takrat uspela oziroma delavci migranti so uspeli. Med drugim je Nova Slovenija predlagala tudi zakon s podobnimi rešitvami, kot so v tem zakonu. 12. julija 2019 je Poslanska skupina Nova Slovenija na Ustavno sodišče skupaj s poslanci SDS vložila zahtevo za oceno ustavnosti z enakimi argumenti kot jih navaja predlagatelj zakona. Takrat sem bil prvopodpisani pod to zahtevo. Ustavno sodišče 36. TRAK: (VP) 16.55 (nadaljevanje) je zahtevo zavrnilo s poglavitnim argumentom, da je veljavna davčna obravnava delavcev migrantov in domačih delavcev enaka, saj je obema skupinama omogočen enak ukrep, to je izvzetje stroškov v zvezi z delom iz davčne osnove. Odločitev Ustavnega sodišča v Novi Sloveniji spoštujemo; čeprav nam vedno tudi ni všeč, moramo jo pa spoštovati. Odločitev Ustavnega sodišča je bila sprejeta soglasno, soglasno devet glasov za. Zdaj, kje je osnovni problem, tisti, ki se morda toliko s tem ne ukvarjajo, problem ali pa boljše davčno okolje v Avstriji, se glasi oziroma se odraža v tem, da imajo Avstrijci na letni ravni 11 tisoč evrov na letni ravni prihodka neobdavčenega. In ravno v tej smeri je šla rešitev v Zakonu o dohodnini, ki smo jo sprejeli v začetku leta 2022, in sicer tudi sam ne vidim neke druge rešitve kot ta, da se splošna olajšava enostavno dvigne. In ko smo splošno olajšavo dvignili, smo seveda mislili tudi na delavce migrante. Če bi naš Zakon o dohodnini še veljal, potem bi v naslednjem letu, se pravi čez 3 mesece, bila splošna olajšava 7 tisoč 500 oziroma revalorizirana za stopnjo rasti življenjskih stroškov, kar bi pa bilo že pravzaprav najbrž zelo blizu 11 tisočakom, potem tega zakona danes s strani delavcev migrantov najbrž tudi ne bi imeli in bili bi zadovoljni. prav čustveno se me dotaknejo te zgodbe, ki jih poslušamo delavcev migrantov, predvsem seveda iz Pomurja, jih je ogromno, jih sprejemam v moji poslanski pisarni, ampak več kot to, da jim razložim, enostavno ne gre. Na odboru nisem glasoval proti zakonu, danes pa pač glasovanja ne bo. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Gospod Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. Hvala, predsedujoči. Spoštovani kolegice in kolegi! Problem davčne obravnave delavcev migrantov sega več kot desetletje nazaj, ko se je po letu 2010 država lahko začela pridobivati podatke o dohodkih in bančnih računih slovenskih rezidentov v Avstriji. Takrat je bila uvedena zelo stroga rešitev, ki je od teh zavezancev zahteva ne le plačilo davkov za več let nazaj, temveč tudi z visokimi zamudnimi obrestmi in v enem znesku, za naprej pa uveljavila obstoječi sistem. To in nezmožnost najti kompromis je sprožila spor med vlado in delavci migranti, ki so se organizirali najprej kot civilne iniciative, nato kot sindikat. Na različne načine so skušali dokazati, da je njihova davčna obravnava nepravična, a jim to v več poskusih pred Ustavnim sodiščem ni uspelo. Razne nikoli presojene izjeme in neskladja med različnimi kategorijami zavezancev pa ostajajo v veljavi, s tem pa tudi občutki neenakosti in nepravičnosti. Primerjave med delavci migranti in zaposlenimi v Sloveniji še dodatno otežuje dejstvo, da tudi druge države poznajo celo vrsto različnih povračil, ki so zaradi raznih kolektivnih pogodb različna tudi po svoji višini, zato je zelo težko v splošnem ugotoviti, kdo izmed zavezancev je na boljšem. Podobno velja za obstoj raznih izjem, na primer čezmejno napoteni delavci, vozniki v mednarodnem prometu in še številni. Zato je izvor problema neprimernost slovenskega davčnega sistema z drugimi. Skozi stike v več letih smo se Socialni demokrati s predlagatelji strinjali, da trenutna ureditev ni primerna že zaradi svoje kompleksnosti, ki povzroča nerazumevanje zaradi vrste različnih kategorij izjem, ki se tako ali drugače ohranjajo v sistemu ali vanj dodajajo. Zato se Socialni demokrati s Sindikatom delavcev migrantov strinjamo, da je potrebno spremeniti pravila na področju obravnave povračil stroškov. Ne strinjamo pa se, da je to mogoče rešiti z novo parcialno izjemo, kot jo zdaj predlagajo. Vedno smo stali na stališču, da bi vlada morala ta problem nasloviti skozi celovito in usklajeno reformo sistema davkov in prispevkov, ki pa v zadnjih 15 letih ni bila pripravljena s strani nobenih vlad. Vsebinsko je glavni izvir problema konceptualna razlika med slovenskimi in tujimi davčnimi sistemi - povračilo stroškov, neobdavčenih že ob izplačilu, je slovenska posebnost,

Rešitev, kot jo predlaga 5 tisoč volivcev, bi res pomenila dodatno in pretirano ugodnost. Namesto zdaj zatrjevanega slabšega položaja, bi delavce migrante zdaj postavili v bolj ugoden položaj od ostalih zavezancev, zato podpora predlaganemu ukrepu ni mogoča. Prav tako pa se ni mogoče strinjati z nasprotniki, da je z obstoječo ureditvijo vse v redu. To je morda res zgolj s pravnega vidika, s političnega, iz stališča pravičnosti, pa se ni mogoče strinjati, da veljavni sistem ne potrebuje sprememb. Zato zavračamo tudi status quo. Kar pogrešamo, je celovita sistemska rešitev, ki bi upoštevala dejstvo, da Slovenija kot malo, zelo odprto gospodarstvo, ima in vedno bo imela precej svojih rezidentov na delu v tujini in tuje rezidente zaposlene pri nas. Tisto, kar bi rešilo večino problemov, bi bila primerljivost slovenskega davčnega sistema z ostalimi evropskimi sistemi, v katerih se različna povračila delavcem izplačujejo skozi plačo, nato pa se tako, nato pa se s tako imenovanim davčnim kreditom ali olajšavo, ki je bistveno višja, kot jo poznamo v Sloveniji, zaposlenim zmanjša davčno obveznost in tako povrne stroške prevoza in hrane. Vztrajanje pri sedanjem sistemu za to pomeni samo ohranjanje cele vrste izjem in povračil, ki na to sprožajo nova nezadovoljstva in dvome v pravičnost sistema.

Hvala lepa za besedo. Slovenija je država v kateri je zakonsko določeno obvezno izplačilo povračila stroškov v zvezi s prehrano na delu in prevozom na delo in iz dela. Ob upoštevanju načela enakosti pred zakonom je v Zakonu o dohodnini in uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja določeno, da se slovenskim davčnim zavezancem, ki so zaposleni v tujini, v davčno osnovo ne všteva dohodek v višini stroška prehrane med delom in stroška prevoza na delo in iz dela, glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu. Znesek te davčne olajšave je enak znesku najvišjega neobdavčenega povračila teh stroškov v Sloveniji. Še več. Priznani stroški prehrane so za čezmejne delavce celo povečani za 80 procentov v primerjavi z zneskom najvišjega neobdavčenega povračila teh stroškov v Sloveniji. Glede na to, da Slovenija seveda ne vpliva na odločitev tujih zakonodajalcev in delodajalcev glede povračila stroškov prehrane in prevoza, kjer teh stroškov ne priznavajo, je davčna olajšava, katere cilj je preslikati učinek povračila stroškov, ki bi jih čezmejni delavci prejemali, če bi bili zaposleni v Sloveniji trenutno edini ukrep, s katerim se zagotavlja enaka obravnava za vse slovenske davčne zavezance, ne glede na to, ali delajo doma ali v tujini. Trenutna ureditev je v luči povečanja davčne olajšave za čezmejne delavce v nekem pogledu ustrezna, a po drugi strani lahko percipirana kot neenakost z ostalimi, ki delajo doma v Sloveniji. Prav tako trenutna ureditev enako obravnava čezmejne delavce z višjim bruto dohodkom in čezmejne delavce z nižjim bruto dohodkom, saj vsem priznava enake stroške prehrane in prevoza. Vzrok razlike v končnem neto učinku pa je seveda progresivna dohodninska lestvica, ki je ena izmed osnov za solidarno in socialno državo. Da je metoda priznavanja stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in iz dela pri izračunu davčne osnove enaka tako za slovenske davčne rezidente, ki so zaposleni v Sloveniji, kot za čezmejne delovne migrante, določa tudi lanskoletna odločba Ustavnega sodišča. Predlog sprememb, o katerih razpravljamo, bi že tako rahlo ugodnejši davčni položaj čezmejnih delavcev še neproporcionalno izboljšal v primerjavi z zaposlenimi v Sloveniji in s tem kršil načelo enakosti pred zakonom. V Levici zaradi navedenega predlogu zakona nasprotujemo. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za Poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 80. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 17. uri

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora in prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Glasovali bomo po naslednjem vrstnem redu: 5., 1., 2. in 3. točka dnevnega reda. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda - ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi. Opozarjam vas, da mora pri ponovnem odločanju skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejem zakona glasovati večina vseh poslancev zbora, to je 46 ali več.

Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda - druga obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 10. septembra, ki je objavljen na e-klopi. Odločamo o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 8. členu. Glasujemo.

Navzočih je 74 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 70, proti 3. (Za je glasovalo 70.) (Proti 3.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka. Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaja k 8. in 11. členu predloga zakona. In sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo za tretjo obravnavo vložiti amandmaje? (Ne.) Torej, prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona v kateri ugotavljam, da ni bilo vloženih amandmajev za tretjo obravnavo in vas obveščam, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih v drugi obravnavi predlog zakona neusklajen in prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, v okviru skrajšanega postopka. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

bolj pojasnimo, skratka, govorili smo o priključitvi Primorske in govorili smo o proglasu vrhovnega plenuma osvobodilne fronte iz 16. septembra 1943. In ta plenum, samo tako, da bomo vedeli, je bil potem potrjen na Zboru odposlancev slovenskega naroda oktobra 1943, je bil potrjen na drugem zasedanju Avnoja v Jajcu novembra 1943 in ta proglas je bil potem temelj, da smo po vojni lahko šli na pariško mirovno konferenco, na pogajanja, in da je potem Primorska dokončno bila naša. In to, da govoriti, da ta proglas je nekaj ničen, to je tako mogoče kot da govorimo, da razglasitev samostojnosti Slovenije, da je nepomembna, ker je pač bila 39. TRAK: (TB) - 17.25 (nadaljevanje) šele mednarodno priznana šele čez par mesecev. Skratka, proglas o priključitvi slovenske Primorske k Združeni Sloveniji, seveda je pomemben. Toliko okoli zgodovinskih dejstev, ampak bistveno pa je, da smo mi sedaj tukaj vrnili Primorcem njihov praznik z njihovim imenom, da spoštujemo njihovo voljo, kot je tudi bilo v razpravi, ves čas je bilo, od konca vojne je bilo, je bilo, so so govorili o priključitvi Primorske in mi smo seveda veseli in ponosni tudi v imenu vseh Primorcev, da se sedaj ta vrača, ime priključitev. Tako da seveda, mi bomo ta zakon podprli. Hvala lepa. Imate obrazložitev v svojem imenu? Ima še kdo v imenu poslanske skupine? (Ne.) Ne, potem pa izvolite. Obrazložitev glasu v svojem imenu, kolega Prosen Kralj. Se opravičujem, malo smo se nesporazumeli. Skratka, kakor je že kolega poslanec že v obrazložitvi poslanskega glasu povedal, kaj je bilo tistega dne 16. septembra leta 1943 s tem proglasom, bi pa rad poudaril, da ta beseda priključitev je bila takrat zelo premišljena. Zelo je bila premišljena in to je tudi de facto in to je dejstvo in to je tudi simbol primorske takratne, se pravi primorske vstaje. Beseda priključitev je bila še mnogo živa, bistveno prej pred, pred proglasom, saj med Primorci in Primorkami

zato, drage tovarišice in tovariši, letos še ne bomo pa drugo leto končno s ponosom Primorke in Primorci praznovali priključitev Primorske k matični domovini. Zato bom z veseljem danes potrdil, potrdil ta, to spremembo zakona, še bolj me pa veseli, da bo zadoščeno zgodovinskim dejstvom, resnici in da končno popravimo to neslano politično šlamastiko.

Slednje govori tudi dejstvo, da je ni bilo prireditve, na kateri v bistvu ni bilo vabila in oznanitve, da gre za prireditev priključitve Primorske k matični domovini. Prazniki in spominska obeležja so dejansko namenjena temu, da se spominjamo dogodkov, dogajanj in oseb, v tem primeru upora Primorcev fašizmu in nacizmu. Najmanj kar lahko naredimo v tem trenutku je to, da jih v njihovih prizadevanjih na nek način tudi danes podpremo. Želeli so si priključiti matični domovini Slovenije in ne vrniti kakor želijo to nekateri danes še poudarjati, kajti če bi se vrnili, bi se vrnili v kraljevino Jugoslavijo. Želeli so torej priključitev in priključitev naj bo. Jaz sem vesel in ponosen na to, da sem del današnjega zbora, v katerem bom z veseljem potrdil zakon in s tem še enkrat potrdil tisto, kar si vsi na Primorskem želimo, to je priključitev praznika, priključitev Primorske k matični domovini.

nekateri poslanci prislužujejo. Poimenovanje praznika v priključitev Primorske k matični domovini, v bistvu sledi primorski tradiciji in kolektivni identiteti,

Hvala. 15. september je praznik Primorcev, torej je prav, da nosi ime, ki ga Primorci čutimo, ki ga imamo za svojega.

Ampak ta praznik ni samo praznik zgodovine, je predvsem spomin na trpljenje Primorcev pod fašizmom. Je praznik tega, kar Primorci smo, praznik tega, kako živimo. Naše none in nonoti, naše mame in očetje so se vedno ponosno veselili priključitve Primorske. Ne vrnitve, ne združitve, temveč priključitve, zato kolege poslanke in poslance prosim, da podprejo predlog, da se ta beseda, ki v sebi nosi toliko tradicije in toliko čustvenega naboja, vrne v ime našega primorskega praznika.

ŽIVIC (PS Svoboda): Ja, hvala lepa. Tudi jaz, kot Primorka seveda se bom oglasila. Seveda, praznik 15. september 1947, ko je bila uveljavljena Pariška mirovna pogodba z Italijo, ki je takratni Jugoslaviji in seveda danes Sloveniji dodelila velik del Primorske. Ker sem Primorka in vzgojena v pristni primorski družini me je nona, moja nona, moj nono že učila kot otroka, da je to praznik priključitve Primorski.

Navzočih je 74 poslank in poslancev, 51 jih je glasovalo za, proti pa 22. (Za da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 3. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, v okviru skrajšanega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. In obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Hvala